Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici, otvaram današnju sjednicu. Prva točka: - Izvješće o provedbi Deklaracije Hrvatskoga sabora o položaju hrvatskog naroda u Bosni za 2022. godinu Podnositelj je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u skladu s čl. 6. st. 8. Deklaracije HS-a o položaju hrvatskog naroda u BiH. Raspravu je proveo Odbor za Hrvate izvan RH, a Vlada je dostavila mišljenje. Prije nego što dam riječ poštovanim ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu imamo zahtjev za stankom, kolegica Orešković. Izvolite. Zahvaljujem. Tražim stanku u ime kluba Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom u trajanju od 10 minuta radi konzultacija, a i radi potrebe da naglasimo kako ćemo morati uskoro pričati o položaju hrvatskog naroda ne samo u BiH nego i ovdje u RH. Sve više se hrvatski narod, ali i svi hrvatski građani pretvaraju u građane drugog reda svi oni koji nemaju stranačku iskaznicu HDZ-a. Gledano kroz povijest i Hrvatska i BiH bili su prostor kojeg su poharali i kojeg su svojatali brojni okupatori, međutim nitko nikad nije hrvatski narod tako uvrijedio i ponizio kao aktualni predsjednik Vlade Andrej Plenković. On je taj koji je Hrvatskoj oduzeo demokraciju, on je taj koji je poharao hrvatske institucije. I doista je suludo pričati o tome kako se Hrvatska zalaže za euroatlantski put BiH jer ova ovakva Hrvatska kakva je postala danas za vrijeme vladavine vladavine Andreja Plenkovića nije i ne može biti niti uzor, niti saveznik, niti zagovaratelj euroatlantskog puta bilo koje druge države. Također je licemjerno to što se Hrvatska navodno zalaže za jačanje Daytona, za ustavnu i izbornu reformu kako bi osigurala legitimitet hrvatskih predstavnika u tijelima BiH, a hrvatska HDZ-ova vlada u našoj domovini svoj legitimitet temelji na korupciji. Istovremeno kada pričamo o reformi izbornog procesa čija je to reforma ovdje u Hrvatskoj bila? HDZ-a, a svi drugi su isključeni iz političke participacije i uopće mogućnosti i prava da svoj stav u formiranju izbornih jedinica i kroju izbornih jedinica kažu. To pravo je negirano i ustavnim stručnjacima. Prema tome, krajnje je vrijeme …Upadica predsjednik: Stanka je odobrena, hvala Poštovani, tražimo stanku od 10 minuta u ime kluba Hrvatskih suverenista kako bi još jedanput istaknuli da je dužnost Hrvatske države skrbiti o Hrvatima u BiH na što nas obvezuje i Ustav RH. Međutim, Hrvati Hrvati u BiH i dalje su najugroženiji narod, bez obzira što im Ustav i Daytonski sporazum jamče ista prava kao Bošnjacima i Srbima. neki drugi u ovom slučaju Bošnjaci biraju hrvatskog člana predsjedništva, još uvijek Hrvati nemaju svoj nacionalni TV servis na području BiH na hrvatskom jeziku. Ministar Grlić Radman je bio 50-ak puta u BiH, nekog efekta sami Hrvati od tog njegovog posjeta nisu imali. Rezultat je da je danas Hrvata, onih što žive u BiH po svim relevantnim procjenama kako Katoličke crkve tako i nekih drugih institucija nekih 350 tisuća. 350 tisuća u usporedbi sa 750 tisuća koliko ih je bilo predratne '90.-te odnosno '91.g.. Hrvati blagodati koje se ovdje spominju u ovom izvješću u BiH to ne osjete, nažalost jedino ko živi bolje od Hrvata iz BiH su oni koji su u zadnjih 10 godina napustili BiH i žive u zapadnoeuropskim zemljama. Oni koji su tamo ostali izuzev najužeg vodstva HDZ-a žive isto tako kao i prije 10, kao i prije 20 godina. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Ima li još zainteresiranih? Ako ne onda ćemo nastaviti u 9 sati i 55 minuta.

Poštovane kolegice i kolege nastavljamo s radom. Pozivam sada poštovanog ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana da predstavi navedeno izvješće. Izvolite. na pozornosti gospodine predsjedniče, uvaženi saborski zastupnici. Evo nakon ovih uvodnih riječi dvoje saborskih zastupnika dozvolite mi

u prosincu 2018., a MVEP je određeno kao tijelo koje jedanput godišnje podnosi izvješće o ostvarivanju ciljeva navedenih u Deklaraciji. To naravno redovno činimo u suradnji sa svim tijelima državne uprave čije aktivnosti utječu na provedbu ciljeva Deklaracije. Ovogodišnje izvješće odnosno izvješće za 2022. slijedi opću strukturu dosadašnjih izvješća. U uvodnom dijelu imate ukratko, jesu predstavljene relevantni strateški dokumenti, potom se daje pregleda političke situacije i glavnih izazova u u BiH, slijedi prikaz vanjskopolitičkog i diplomatskog djelovanja te se konačno daje pregled programa i projekata koje su provodila pojedina tijela državne uprave. Prikazani su redom projekti koji utječu na poboljšanje položaja Hrvata u BiH, kao i neki osnovni financijski podaci. Posebno mjesto zauzimaju aktivnosti, dakako Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, a čiji projekti zorno pokazuju koliko je podrška Hrvatima u BiH sveobuhvatna te da ona uključuje neke javnosti, javnosti manje poznate oblike potpore. U '22. hrvatska Vlada podupirala je Hrvate u BiH s projektima u iznosu od više od 15 milijuna eura, a što je značajno povećanje u odnosu na prethodnu na raniju godinu kada je 2021. iznosio 12 milijuna eura. Politička situacija u BiH tijekom 2022. u političkom smislu u BiH bila je izuzetno dinamična pa je tako i vanjskopolitički i diplomatski angažman Hrvatske, hrvatske Vlade, svih nas Vlade tijekom godina bio naročito intenzivan. Na početku '22. nastojali smo potaknuti postizanje potrebnog dogovora legitimnih bosanskohercegovačkih političkih aktera o izbornoj reformi koja bi obuhvatila implementaciju presude Ljubić Ustavnog suda BiH, implementaciju presude Sejdić-Finci Europskog suda za ljudska prava odnosno rješenje koje bi ukinulo sve vrste diskriminacije izazvanog procesa u jednom vrlo, vrlo izuzetno jednom vrlo kompleksnom političkom i vremenskom kontekstu nakon godina i godina što ranije vlade nisu činile ništa i neki, naravno, svima nama znani političari i dužnosnici, dakako, dapače, činili su loše. Nakon toga u drugom dijelu godine fokusirali smo se na praćenje političkih procesa uoči samih izbora, osobito iz aspekta njihovog legitimiteta, a potom i na proces formiranja nove vlasti na svim razinama. U nastavku ću ukratko izložiti političko djelovanje pojedinih institucija RH, kao i materijalnu i tehničku pomoć koja je pružena institucijama hrvatskog naroda, ali i prijateljima i partnerima u BiH. S obzirom da je kuna tijekom 2022. g. bila službena valuta, većina financijskih iznosa je i iznesena ovdje u kunama. Predsjednik Vlade Andrej Plenković koristio je svoje brojne susrete, razgovore sa stranim dužnosnicima, ističući uvijek važnost očuvanja stabilnosti BiH, kako za Hrvatsku, tako i za jugoistok Europe. Dakle svih ovih 7, 8 godina dakle našeg predanog rada, mi smo zapravo ova Vlada i predsjednik Vlade i mi ministri smo internacionalizirali ovo pitanje na važnim međunarodnim forumima koji naravno odlučuju o europskom putu i svakom drugom odnosno o boljem pozicioniranju BiH koja je subjekt, na koncu, međunarodnog prava. U svojim razgovorima predsjednik Vlade Andrej Plenković isticao je nužnost postizanja, postizanja njene pune funkcionalnosti, a što je preduvjet i puna ravnopravnost Hrvata, posebno je naglašavao potrebu da se pravednim izbornim zakonom zajamče njihova demokratska prava, što je dakako, u interesu i cijele BiH. Predsjednik Vlade Andrej Plenković održao je niz sastanaka s legitimnim političkim predstavnicima iz redova sva tri naroda BiH s ciljem uspostave što stabilnije BiH i samo funkcionalne BiH kroz postizanje dogovora o izbornoj reformi kako bi sva tri naroda mogla biti legitimno zastupljeni na svim razinama vlasti. Predsjednik Vlade također je više puta posjetio BiH gdje je pozivao hrvatske i bošnjačke političke predstavnike na dogovor o izmjeni izbornog zakona te naglašavao da Hrvatska snažno podržava BiH na njezinom europskom putu. Osobito se založio za dodjelu kandidatskog statusa BiH na sastanku Europskog vijeća u prosincu 2022. Smatramo da je baš taj angažman isključivo rezultat hrvatske vanjske politike, rezultat aktivnog rada i djelovanja i predsjednika Vlade i naravno, kao što sam rekao, vanjske politike hrvatske diplomacije i on je pridonio donošenju pozitivne odluke. Samo Ministarstvo vanjskih poslova diplomacija djelovala je sukladno spomenutim prioritetima, osobno sam koristio svaki značajniji razgovor s međunarodnim partnerima i sugovornicima kako bih ukazao na važnost izmjene izbornog zakona u BiH koji jedini je jamac stabilnosti institucionalne funkcionalnosti BiH kao države čiji smo suverenitet i teritorijalnu cjelovitost podržavali od samog početka. Argumentirano sam pojašnjavao kako su dugoročni politički sukobi i blokade koje ometaju napredak BiH uvelike rezultat neriješenih pitanja vezanih uz izborni zakon i naravno, u nužne ustavne promjene jer Hrvati ne mogu birati svoje legitimne političke predstavnike. Ukazivali smo na potrebu da pristup BiH bude specifičan i prilagođen njezinom unutarnjem ustrojstvu uvažavajući ravnopravnost konstitutivnih naroda i potrebu osiguranja temeljnih prava svih njezinih građana. Unatoč tome što .../Govornik se ne razumije./... usuglašena ocijenio bih da je naš vanjskopolitički i diplomatski angažman tijekom '22. donio rezultate. Uspjeli smo našim najznačajnijim međunarodnim partnerima, saveznicima, ukazati na glavne izazove u BiH, osobito na neravnomjeran položaj Hrvata. To je dovelo do okružje koje je omogućilo donošenje odluke visokog predstavnika Christiana Schmidta, te kasnije uspješno formiranje vlasti, što je nedvojbeno utjecalo na smirivanje političkih napetosti i stvaranje zdravijeg političkog okruženja. Želim istaknuti činjenicu da je na samom kraju 2022., dakle 15. prosinca BiH stekla status kandidata za članstvo u EU. Smatram da je to naš veliki uspjeh jer smo se odlučno zalagali za takvu odluku EU koja nije bila zajamčena, sada se slijedom toga RH zalaže i za slijedeći važni korak u institucionalnim odnosima BiH i EU, a to je otvaranje pristupnih pregovora, što je prije moguće. još neke, ukazati mi na još neke aspekte djelovanja Ministarstva vanjskih i europskih poslova, posebnu pozornost posvećujemo BiH na području bilateralne razvojne pomoći, te se ona nalazi na prvom mjestu među primateljima naše razvojne pomoći. Navest ću samo neke projekte poput financijske pomoći za obnovu oštećenih objekata na području grada Stolca i Čapljine koji je iznosio po 133 potom projekte usmjerene na obrazovanje, zdravstvo, gospodarski razvoj, također u iznosu od 133 tisuće eura, te dodatnu donaciju 55 tisuća cjepiva protiv covida-19. Nadalje, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova provelo je brojne aktivnosti iz područja prijenosa znanja na području europske integracije, dosad je educirano oko 2 tisuće sudionika za poslove na nacionalnoj i lokalnoj razini, posebna se pažnja pridaje suradnji s Direkcijom za europske integracije BiH. Budući da je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova zaduženo i za vanjsku trgovinu, spomenut ću da je robna razmjena između Hrvatske i BiH u toj godini toj godini 2022. iznosila 3,9 milijardi eura, što je veliko povećanje od 50,6% u odnosu na raniju godinu. Od toga iznosa 2,5 milijardi iznosa 2,5 milijardi eura odnosi se na hrvatski izvoz, što je povećanje od 53,1% u odnosu na raniju godinu. Aktivnosti i djelovanje Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH koji provodi koji provodi brojne programe potpore, kojima jača položaj i unaprjeđuje kvalitetu svakodnevnog života Hrvata u BiH, te je za te projekte i potpore u 2022. osigurano 32,5 milijuna kuna. Spomenuti programi se dijeli na nekoliko područja. Prvo, obrazovanje i znanost. Za programe financiranja, obrazovanja i znanosti Vlada je izdvojila 7,4 milijuna kuna. Gradnjom novih, te dodatnim opremanjem postojećih škola, učeničkih i študentskih domova i športskih dvorana osiguravaju se djeci i mladima primjereni uvjeti za učenje i studiranje u sredini u kojoj žive, čime ih se potiče i motivira za ostanak u svojoj zemlji. zdravstvo i socijalna skrb. Za programe i financiranje iz područja zdravstva izdvojeno je 7,9 milijuna kuna. Ti projekti i programi odnose se na izgradnju, rekonstrukciju, opremanje i proširenje bolničkih kapaciteta, kapaciteta domova zdravlja i specijaliziranih medicinskih ustanova. Treće, kultura. Za projekte na ovom području izdvojeno je 6,5 milijuna kuna. Kroz ove projekte dana je podrška i potpora u izgradnji i uređenju i opremanju muzeja, galerija, kulturnih i pastoralnih centara za mlade, knjižnica, Katolički tjednik u Sarajevu, Radioteleviziji Herceg-Bosna, kao i podrška tradicionalnoj manifestaciji Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević u Orašju. Program stipendiranje studenata pripadnicima hrvatskog naroda je četvrti važna, važno područje. Za akademsku godinu '21./'22. dodijeljeno je tisuću stipendija, od čega 249 stipendija za študente koji studiraju u Hrvatskoj, 751 stipendija za študente koji prebivaju i studiraju u BiH. Time je dan, dan, dan dodatan poticaj jačanju ljudskih obrazovnih i znanstvenih kapaciteta, a potiče se i ostanak Hrvata u BiH. Iznos godišnje stipendije je 10 tisuća kuna. Peto područje, program potpore strateškim institucijama Hrvata u BiH. Hrvatskom sveučilištu u Mostaru dana je financijska potpora od 4 milijuna kuna, HNK Mostar za projekt nastavak izgradnje zgrade HNK u Mostaru 13,5 milijuna kuna za prvu fazu radova. Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje provodi program pomoći za povratak Hrvata u BiH. U tu je svrhu tijekom '22. dodijelilo financijsku potporu za 55 u iznosu od 4,6 milijuna kuna, te dodjelom građevinskog materijala za obnovu i izgradnju 23 obiteljske kuće u vlasništvu Hrvata u BiH u iznosu od 3,4 milijuna kuna. Ministarstvo hrvatskih branitelja sufinancira rad Veteranskih zadruga u Federaciji BiH s ciljem prenošenja znanja i iskustva na području aktivne politike zapošljavanja i socijalnog uključivanja ratnih veterana, pripadnika postrojbi HVO-a kroz rad u veteranskih zadrugama. U 2022. ministarstvo je u svrhu ove provedbe sufinanciralo rad 5 veteranskih zdruga u iznosu od oko 374 tisuće kuna. Ministarstvo je također sufinanciralo i rad Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata, kao i projekte sufinanciranje izgradnje, postavljanje i uređenja spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u BiH. Ministarstvo je aktivno radilo i na pitanju nestalih osoba u Domovinskom ratu. jedna od najvažnija aktivnosti je suradnja na području vojne izobrazbe. Tako je u akademskoj godini '22./'23. na 4-godišnjim postdiplomskim, preddiplomskim sveučilišnim studijskim programima, vojno vođenje i upravljanje, te vojno inženjerstvo,

Oružane snage RH. MUP provelo je niz obuka za pripadnike granične policije BiH, ali i tečajeva za pripadnike prometne policije, tečajeve protueksplozivne zaštite kao i za kriminalističke tehničare. Hrvatskoj je svakako u suk… u interesu da se spomenute službe BiH ojačaju što pridonosi sigurnosti naše granice ali i građanima te zemlje. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i tijekom '22. provodilo niz programa prekogranične suradnje, a ugovoreno je 45 projekata ukupno vrijednih 9,1 milijuna kuna s 93 korisnika od kojih je 46 korisnika s programskog područja BiH. Za korisnike Za korisnike s programskog područja BiH ukupno je ugovoreno 5,3 milijuna kuna. Ovi programi prekogranične suradnje imaju za cilj jačanje položaja hrvatskog naroda u BiH kao i poboljšanje kvalitete života. Financirali su se projekti poput predškolskih i školskih zgrada, športskih dvorana, dječjih igrališta, domova kultura, knjižnica, muzeja, vodovodnih mreža, komunalne infrastrukture, poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada, infrastrukture za poslovne zone, turističke infrastrukture i drugi. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja godinama, već godinama uspješno surađuje s BiH na području vodnoga gospodarstva. Projekti se odnose poglavito na smanjenje rizika od poplava odnosno projekte zaštite od štetnog djelovanja voda. Uglavnom se odnose na pogranična područja što pridonosi smanjenju rizika od poplava i za RH. rizika od poplava i za RH. HZMO nastavilo je tijekom '22. prioritetno rješavati zahtjeve za ostvarivanje mirovinskih prava pripadnika borbenog sektora HVO-a i članova njihovih obitelji sukladno odredbama Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. intenzivirao suradnju i neposrednu komunikaciju s federalnim ministarstvom za pitanje branitelja Domovinskog rata s ciljem da se upravni i postupci okončaju u primjerenom roku. Ministarstvo financija odnosno Carinska uprava u sklopu Ministarstva financija je u toj godini aktivno surađivala s Upravom za neizravno oporezivanje BiH u domeni olakšavanja prekograničnog robnog prometa i suzbijanju nezakonitih prekograničnih radnji. U tom cilju sklopljena su dva memoranduma o suradnji i razmjeni informacija. U veljači '22. tako je sklopljen memorandum o suglasnosti između Ministarstva financija RH, Carinske uprave i Uprave za neizravno oporezivanje u BiH o međusobnoj razmjeni podataka. U prosincu '22. potpisan je tako isto memorandum o suglasnosti između ministarstva, Carinske uprave te Uprave za neizravno oporezivanje BiH i Upravu prihoda i carina Crne Gore o elektroničnoj razmjeni podataka omogućnost, omogućiti sustavu razmjenu podataka o pošiljkama roba koje prometuju graničnim prijelazima između ovih država. Jedna od najvažnijih aktivnosti nadalje iz nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture jest izgradnja cestovne infrastrukture i mostova. Posebice se ističe most preko rijeke Save kod Gradiške. Radovi izgradnje mosta su završeni u lipnju '22., a upravna dozvola izdana je u prosincu '22. Ovaj most je dio buduće prometnice brze ceste granica BiH, Okučani, Okučani, Virovitica, granica s Mađarskom. I tijekom '22. nastavila se suradnja temeljem sporazuma o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici, a koji je potpisan 29. rujna '20. u Zagrebu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je tijekom te godine pružalo snažnu potporu projektima usmjerenim na poboljšanje uvjeta obrazovanja za pripadnike hrvatskog naroda u BiH. Tako je u ožujku '22. potpisan sporazum o međusobnoj suradnji između Ministarstva znanosti i obrazovanja, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Agencije za odgoj i obrazovanje Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja te niza županija u BiH. Sukladno potpisanom sporazumu održana su dva sastanka vezano uz stručno usavršavanje ravnatelja, učitelja i nastavnika u BiH. Donesen je plan za stručno usavršavanje učitelja i nastavnika osnovnih i srednjih škola iz navedenih županija koji će se realizirati u 4 ciklusa. Suradnja visokih učilišta iz BiH i RH provodi se u sklopu programa EU za obrazovanje, osposo… osposobljavanje, mlade i šport ERASMUS+. Ministarstvo znanosti i obrazovanja pruža financijsku potporu programu integracije Sveučilišta u Mostaru izvođenjem nastave i obrazovanja njihovih nastavnika. U tu svrhu tijekom '22. Sveučilištu u Mostaru je uplaćen iznos od milion eura. Ministarstvo pravosuđa i uprave je u toj godini nastavilo s aktivnosti s ciljem jačanja suradnje nadležnih institucija RH i BiH, a vezano za učinkovito procesuiranje ratnih zločina te se intenzivirala suradnja glede ustupa kaznenog programa, a značajan broj predmeta je ustupljen hrvatskim nadležnim tijelima za procesuiranje. Također u okviru procesa europskih integracija Ministarstvo pravosuđa i uprave nastavlja upozoravati na nedostatke procesuiranja ratnih zločina u BiH i potrebu usklađivanja s najvišim međunarodnim standardima. Ministarstvo kulture i medija je tijekom '22. putem poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi sufinanciralo među ostalim i gostovanje hrvatskih kulturnih institucija i umjetničkih organizacija te kulturnih djelatnika i stručnjaka u BiH kao i gostovanje iz BiH u RH te također redovito potpomaže hrvatskim književnicima u BiH. Na javni Na javni poziv za prijamu, prijavu programa međunarodne kulturne suradnje odobreno je 26 programa suradnje u odnosu od 453 tisuće kuna od kojih se 10 odnosi na Hrvate u BiH. S druge strane Ministarstvo zdravstva je tijekom te godine pružilo financijsku potporu domovima zdravlja u Rami i Novom Travniku u iznosu od 5, od po 1 milijun kuna poradi nabavke neophodne medicinske opreme i zbog naravno unapređenja i dostupnosti zdravstvene zaštite. Na sjednici Vlade RH od 27. siječnja '22. donesena je odluka o dodjeli sredstava za poticaje za zdravstvo u BIH za tu godinu za suzbijanje epidemije bolesti Covid 19. U tu svrhu putem Ministarstva zdravstva i Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar dodijeljeno je 40 milijuna kuna. Ministarstvo turizma i športa je tijekom te godine aktivno radilo na programima prekogranične suradnje s ciljem jačanja institucionalne suradnje kroz realizaciju projekata kao što su stvaranje jedinstvenog turističkog proizvoda južni Jadran, dolina Neretve u Hercegovačko-neretvanskoj županiji u BIH. Glede Glede športske suradnje Ministarstvo turizma i športa redovito objavljuje natječaje za sufinanciranje športskih manifestacija poput velikih športskih natjecanja i poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja na kojima sudjeluju športaši i timovi odnosno ekipe iz BIH. Zaključno, u ovom izlaganju predstavio sam sveobuhvatnost političke i materijalne potpore koju RH odnosno hrvatska Vlada, hrvatska Vlada i njene institucije pružaju Hrvatima u BIH. Neki od spomenutih projekata izravno pomažu Hrvatima kod nekih su učinci neizravni, a u većini slučajeva su korisni svim stanovnicima BIH. Zaključio, želim zaključiti, a na temelju ovih iznesenih činjenica kako je položaj Hrvata u BIH tijekom tijekom '22. bio bolji u odnosu na ranije godine, mjerljivo i politički i gospodarski, a možemo uključiti i sve druge naravno aspekte koje sam iznio ovdje. Vlada RH je u usporedbi s godinom ranije, u toj godini izdvojila oko 2 milijuna eura više za projekte i programe s kojima podupire položaj Hrvata u BIH i to vrlo razvidan trend porasta potpore. U prilog tome ide i povećanje proračuna Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, čiji iznos namijenjen Hrvatima u BIH povećan s oko 4 cijela milijuna eura u 2021. na 6,77 milijuna eura u '22. Al glede političkog aspekta nakon izbora '22. Hrvati su sačuvali svoj politički subjektivitet i najveći dio političkih prava konstitutivnog naroda kojim im jamče mirovini sporazum. Slijedom toga postali su neizostavni dio vlasti kako na izvršnim tako i na predstavničkim razinama. Naravno ova Vlada neće odustati od političke podrške hrvatskim legitimnim političkim predstavnicima u njihovom traženju da Hrvati sami i bez preglasavanja od sredine većinskog bošnjačkog naroda izabere svog legitimnog vlastitog predstavnika u predsjedništvu BIH. Glede euroatlantskog puta BIH njeno članstvo u EU je naš nacionalni i strateški interes jer će se tako stvoriti uvjeti za njezinu bolju budućnost kao i poboljšati povezanost hrvatskog naroda s obiju strane granica. Ovo su činjenice, a drugačije koju spravaju uvodno izlaganje gospođe Dalije Orešković, koja je zapravo govori s pozicije mržnje prema hrvatskoj Vladi prema hrvatskom premijeru jer hrvatska Vlada i Hrvatska nikad nisu uživali bolji ugled u Međunarodnoj zajednici. To su naše, to je naša orijentacija, a vi što govorite to je vaše mišljenje osobno koje nije potkrijepljeno niti jednim argumentom, a isto tako je gospodin Pavliček jednako, ja ne znam koji afekti da mi slušamo vas ili da mi idemo dolje pa da čujemo kako govore politički predstavnici. efekti ove politike hrvatske Vlade, HDZ-a mogu biti jedino znači za njih možemo dobiti potporu i mišljenje legitimnih političkih predstavnica Hrvata u BIH. Oni su nama mjera, a isto vi što imate naravno vi imate pravo na svoje vlastito mišljenje, međutim činjenice vas opovrgavaju. Dakle vaše mišljenje, a i ostaje mišljenje dok god se racionalno ne može opovrgnuti. Sukladno svemu ovome što sam naveo u izvješću hrvatska Vlada, hrvatski predsjednik, predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković i mi svi ministri, cijela Vlada nastavit ćemo i nadalje predano radit na jačanje, jačanju bilateralnih i gospodarskih odnosa s BIH, podržavajući je na njezinom reformskom putu i procesu europskih integracija te će se nastaviti posebno skrbiti o političkom položaju za Hrvate u BIH. Mi ćemo na tome raditi jer mi znamo što je dakle hrvatski nacionalni strateški interes, a vi ćete za to vrijeme prosvjedovati protiv vjerojatno svega onoga što je zapravo pozitivno, što je afirmativno i što se učinilo u ovih 7, 8 godina, a činjenica da su ankete takve kakve jesu, vama ne idu u prilog. Mislim da će hrvatski glasači zapravo izabrati onako kako treba i da će HDZ i Andrej Plenković i dalje voditi Hrvatsku. Ovo sam iskoristio ovdje da svi razumni ljudi u hrvatskom društvu koji gledaju, promatraju i koji slušaju zapravo da čuju ovo izvješće i da vide koji je hrvatski doprinos hrvatske Vlade u borbi i skrbi prema hrvatskom narodu u BIH, ali i kao i BIH kao cjelini kao suverenoj državi koju Hrvatska naravno i zbog vlastite nacionalne sigurnosti želi imati što prije u Želimo s BIH dijeliti nadalje sve one europske vrijednosti za koje se Hrvatska opredijelila jer Hrvatskoj ne treba ništa. Hrvatska je ostvarila sve svoje vanjsko političke ciljeve upravo zahvaljujući ovoj Vladi mi smo se integrirali u EU, Uniji sa svim institucijama, sa svom pravnom stečevinom i sa svim vrijednostima koje dijelimo. Još nam preostaje naravno OECD članstvo, ali to ćemo isto, tu smo na putu,

ostvarivaju i ostvaruju sva ona prava koja im pripadaju po Washingtonskom, odnosno Daytonsko-pariškom sporazumu koji je za nas međunarodno pravo i na to ćemo se, snažno zalagati. Hvala lijepa na pozornosti gospodine predsjedniče, uvaženi saborski zastupnici. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam ministre. Možete se vratiti na mjesto sa kojeg ćete odgovarati na replike, ali prije toga imamo dvije povrede Poslovnika. Prvo kolega Pavliček, izvolite. Članak 238. Ministar vrijeđa saborske zastupnike. Ministre vaša je dužnost, posao i obveza doći ovdje u ovaj Visoki dom i slušati mišljenje saborskih zastupnika. Znači ovo je zakonodavno tijelo kojemu vi polažete račune, a ne mi vama. Malo ste pobrkali pojmove. A koliko smo mi vanjsko-politički uspješni pokazuje to da ni dan danas ne možemo birati svog predstavnika u BiH,

Članak 238. ovdje se ne radi o ljubavi i mržnji, nego argumentima i nedopustivo je da ovdje ministar umjesto da podnosi Izvješće o deklaraciji koja je točka dnevnog reda drži predizborni govor, spominje nečije skupove i anketna očekivanja pred izbore. Potpuno neprimjereno, a rezultati su jasni. Željko Komšić je član Predsjedništva BiH tobože iz reda hrvatskog naroda. Izborni zakon nije promijenjen i opet smo u opasnosti da će nam Bošnjaci izabrati političke predstavnike dolje. Moldavija i Ukrajina su počele pregovore … …/Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa. Isto kao i kod kolege Pavličeka iskoristili ste povredu Poslovnika za repliku, dobivate opomenu a ministar se referirao samo na one teze koje su iznešene od zastupnika u njihovim zahtjevima za stankom. Kolega, ne idemo sada na replike. Kolegice Maksimčuk, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi ministre, danas pred sobom imamo Izvješće o provedbi Deklaracije Hrvatskog sabora o položaju hrvatskog naroda u BiH za 2022. godinu. Na političkom području 2022. godina u BiH bila je obilježena općim izborima. Početkom izborne godine fokus je naravno bio na pregovorima o ustavnoj, izbornoj reformi koji nije dalo rezultate. Uslijed nemogućnosti postizanja dogovora uključuje se naravno i visoki predstavnik Christian Schmidt te je 2. listopada donesena Odluka o izmjeni i dopuni Izbornog zakona i Ustava Federacije. Recite mi da nije donesena takva odluka, da nije bilo velikog angažmana vanjske politike hrvatske Vlade da li bi i kakav bi bio položaj Hrvata u BiH i kakva bi bila stabilnost u istoj. Gordan (HDZ)** Pa hvala lijepa uvažena gospođo zastupnice. Naravno i kao čovjek evo u ministarstvu i u diplomaciji od '91. koji prati ove sve procese, znate ovakvom stanju je puno pridonijela i bivše politike bivših vlada. Evo recimo sadašnji predsjednik Milanović je bio u to vrijeme premijer. On tada te 2006. kada je prvi put znači prekršeno Daytonsko-pariški sporazum, odnosno Washingtonski sporazum čije dakle i slovo i u duhu je trebalo, znači svaki narod ima svoga predstavnika. Vi se sjećate da se on u crvenim šuškavcima ili neke druge boje, nije važno, gdje je on podupirao Komšića kao nelegitimnog predstavnika hrvatskog naroda. Dakle, Željko Komšić nije izabran glasovima Hrvatskog naroda, ali vidite koji je to problem kompleksan od 2006. da se mi sada s time borimo, najprije internacionaliziramo cijeli slučaj i naravno tražimo politička i pravna sredstva … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … da se to promijeni. Gospodine ministre, zadnjih tjedana se mogao steći dojam o pojačanoj aktivnosti diplomatskih predstavnika našeg najvećeg saveznika Sjedinjenih Američkih Država koji su u svojim istupima u stvari vrlo jasno stavili do znanja da i Hrvatsku stranu smatraju problematičnom barem u tri segmenta. Prvi je ovaj Zakon o južnoj interkonekciji gdje direktno oponiraju ideji da se formira novo poduzeće i žele da ta vrsta ide, dakle da ta priča ide preko postojeće tvrtke. Druga je da su se odlučili potpuno neprimjereno uključiti u dogovore domaćih predstavnika oko Izbornog zakona u kojem je i prijedlog Hrvatskog narodnog sabora bio prihvaćen od strane političkih partnera. I treće je da je jedan od čelnika Hrvatskog narodnog sabora gospodin Čavara još uvijek pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Kako tumačite takav angažman SAD-a kao najveće svjetske sile tog našeg saveznika? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa uvaženi gospodine zastupniče. Naravno Sjedinjene Američke Države kao i Hrvatska mi smo supotpisnici, Hrvatska je supotpisnica najprije Washingtonskog sporazuma, a onda i Daytonsko-pariškog sporazuma s obzirom na nazive ovih sporazuma onda možete i razaznati samu ulogu Sjedinjenih Američkih Država koja je pomogla da se zaustavi rat naravno u Bosni i Hercegovini. Hrvatska je sada saveznica, Sjedinjene Američke Države su saveznica. Mi želimo naravno, mi možemo imati različita mišljenja, ali mi moramo naša mišljenja uskladiti. I ne može biti unilateralnog interesa, može biti zajedničkog interesa. Budući da je BiH neposredno susjedstvo Hrvatske, znači mi imamo najveće iskustvo, najveće znanje, mi o tome želimo razgovarati i razgovaramo. Ono što je nama zajedničko, znači to je stvoriti energetsku neovisnost od ruskog plina. Mi na tome radimo, mi ćemo sigurno naći jedan kompromis, jedan dogovor koji će zadovoljiti sve aktere. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Kolega Brčić, izvolite. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre. Evo na neki način ste me kolega preduhitrio sa pitanjem. pozornost je izazvao vaš jasan stav i jasan hrvatske Vlade po pitanju južne plinske interkonencije gdje i sami ste rekli da je to jedina alternativa ruskom plinu i dobro je što ste u svojoj komunikaciji sa državnim tajnikom Blinkenom naglasili da Hrvate treba uključit u pregovore da isključivo mora se gledati jedan dogovor i dobrobit sva tri konstitutivna naroda, a posebno hrvatskog naroda u kojem kontekstu ste vi spomenuli aktualnog predstavnika hrvatskog naroda. Evo pa možete još jednom komentirati. **Jandroković, Hvala lijepo gospodine zastupniče. Pa upravo ovo što sam i kazao ranije i vi ste to isto tako potkrijepili, naravno da je Hrvatska koja je postala energetski čvor, koja ima veliku odgovornost i prema susjedstvu prije svega EU jer je ostvarila LNG terminal koji je i europski projekt da je zadužena i u obvezi je osigurati energetsku debrisifikaciju mi na tome snažno radimo i mi imamo snažnu potporu. A ono što je važno, važno je osigurati upravo te energetske pravce u BiH koji će osigurati neovisnost o energentima o ruskim energentima prije svega koji će ostvariti naravno i veću zaposlenost,

Gospodine Grlić Radman govoriti o zaštiti Hrvata u BiH je pretenciozno jer vaša Vlada ne štititi ni Hrvate u zagrebačkoj Dubravi. Valeriju Geržijevu čuvenom dirigentu intendantu minhenska filharmonija 2022.g. otkazala ugovor jer se nije dovoljno distancirao od Vladimira Putina. Svaka država ima standarde i vrijednosti koje moraju poštovati svi. istovremeno direktor u United Media-i koja je vlasnik Nove TV i N1 televizije u Hrvatskoj jest Duško Martić sin ratnog zločinca Mile Martića. Plenković i vi g. Grlić bili ste dužni tu osobu proglasiti presonom non grata i ispitati o kakvom je vlasništvu riječ. Vi dakle dopuštate da hrvatskim medijima upravljaju obitelji srpskih ratnih zločinaca. To je znači vaše domoljublje? Recite mi je li vas imalo sram što činite hrvatskim građanima? Gordan (HDZ)** Svatko od nas ima znate i stid i sram, najgore je kad nekome stid ode pa se ne zna vratiti. A govoriti o položaju Hrvata u BiH znate nije dovoljno otići u livanjski kraj nego treba otić i malo šire, a ja sam bio zadnjih dana i u Ljubuškom gdje ste imali jedan fenomenalan grad koji ima jednu perspektivu, kreće od djece, od invalida, ali to nije samo Ljubuški, to nije samo Široki Brijeg, to nije samo Posušje, to nije samo pa i Tomislavgrad gdje su i nažalost tamo i duvanjski i livanjski kraj su najveće upravo biološki sive zone, imate Posavinu. Prema tome, kada vi vidite s ljudima koji tamo žive kad dođete među njima, kada možete uzdignutog čela i kad vas ljudi pozdrave i kaže dobro i hvala vam što na tome činite onda je za mene to mjera stvari. A to što vi govorite … konstrukcijama to vi govorite nas slušaju, a vidjet ćemo kakvi će biti izbori …/Upadica predsjednik: Hvala Povreda poslovnika zastupnica Vidović Krišto, izvolite. **Vidović Krišto, Karolina (OIP)** 238. vrijeđanje, svaka laže se kad-tad razobliči, a i vi iz HDZ-a ćete biti u potpunosti razobličeni. Izgubili ste elementarnu pristojnost, vi otvoreno kradete i lažete hrvatske građane, a usput ih sustavno ponižavate. U Plenkovićevoj Hrvatskoj srpski ratni zločinci i njihova djeca imaju vodeće uloge, a hrvatski branitelji su po sudovima i moraju napuštati Hrvatsku. Doista ste besramni, to je za vas ljubav. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobivate opomenu to nije bila povreda poslovnika. Pa idemo dalje, kolega Mažar izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani ministre. Pa evo prije svega na ovome izvješću na 39 stranicama možemo vidjeti da praktički od Središnjeg državnog ureda za Hrvatske izvan RH do svih drugih resornih ministarstava ne postoji državno tijelo koje predano ne radi za poboljšanje kvalitete života i položaja Hrvata u BiH, očuvanju njihovoga identiteta, ravnopravnost i konstitutivnosti. Ono što ste spomenuli da je robna razmjena između RH i BiH 3,9 milijardi eura i da je ona skočila 50% ako se usporedi sa 2021.g. od čega RH ima suficit od preko milijardu eura, moje pitanje je da li možemo očekivati i dalje da hrvatske gospodarske tvrtke ulažu u BiH i time doprinose i jačanju naših tvrtki, ali i poboljšanju života Hrvata u BiH. Hvala lijepo uvaženi g. zastupniče. Mogu bez imalo skromnosti doista reći da ova Vlada će raditi naravno još bolje upravo na ovom valu rezultata optimizma, dakle govorimo o HDZ-ovoj vladi g. Mažar. Prema tome, nadamo se jer tko će nastaviti sve ovo, kome ćete vi dati upravljati državu? Tko zna voditi sve ove procese? Tko zna razumjeti sve te procese? Tko zna razumjeti i razgovarati s akterima, kako? Znate lako je iz neke saborske recimo klupe reći naravno ne znam u Tomislavgradu je razbijena ovaj neka neka lampa itd., naravno treba je popraviti itd., prema tome mi smo oni koji koji uočavamo probleme i razgovaramo. Prema tome, ovo što sam ja iznio to izvješće znači da se mogu s time identificirati. Ne mogu dakako sa svakim tijelom državne uprave, ali politički mogu, ali mi koordiniramo sve te aktivnosti. Prema tome, mi smo svjesni toga, mi znamo o čemu se tu radi …/Upadica Hvala ministre. Povreda poslovnika kolega Pavliček, izvolite. **Pavliček, Marijan (Hrvatski suverenisti)** Čl. 238., ponovno vrijeđanje svih neistomišljenika. Kad slušamo ministra čovjek bi rekao, Bog je stvorio nebo, zemlju, a potom HDZ i bez HDZ-a ova Hrvatska ne bi mogla opstati, a vi je gurate svakim danom sve više u propast. U kojem vi paralelnom svijetu živite? Očigledno ste nervozni zbog izbora ili zbog toga što ste potamanili premalo svinja pa ste premalo zaradili na svinjskoj kugi. Ali nemojte bit nervozni, Gordan (HDZ)** Kolega Pavliček dobivate drugu opomenu, nema to veze s povredom poslovnika. Idemo dalje, kolega Prkačin replika. **Prkačin, Ante (HRB)** Hvala lijepa. Gospodine ministre, danas smo slušali, a jučer čitali što je hrvatska diplomacija za Hrvate u BiH napravila prije dvije godine, što je malo kasno, pomalo i neozbiljno. Međutim, neozbiljnije je to što u izvješću nisam uočio bitnu razliku između interesa hrvatskog naroda u BiH i te satrap države, te za Hrvate nemoguće, a inače neodržive države. Ja sam rekao prije 3, 4 godine i stojim i dalje pri tome, da je BiH ovakva kakvu je čini ovaj diletantski međunarodni faktor, a i jedna polakomjela bošnjačka politika, da je ona neodrživa, to je država bez smisla, bez perspektive, bez šanse. Mislim da je to aksiom na kom treba bazirati hrvatsku politiku, ako se s ovim slažete.

Hvala lijepa uvaženi zastupniče Prkačin. Naravno, kad ste spomenili izvješće ova '22. mi smo to imali i prošle godine, međutim, budući da je oporba imala važnijih tema, onda nažalost to naše izvješće se uvijek guralo, a vi se sjetite što je sve oporba tada stavljala na dnevni red kroz jednu vrlo vibrantnu i zanimljivu prošlu godinu. I sada kad se pojavljuje to izvješće, sada je važno i da se o njemu razgovara, a prošle godine nije bilo važno, nije bilo važno. U međuvremenu se dogodilo puno toga, mi već imamo izvješće za '23. g., prema tome, nije bilo do nas. Ja se slažem, znate, da je, cijeli svijet je, pazite i cijeli međunarodni poredak je kompleksan, vidite i situaciju u Ukrajini, vidite na Bliskom Istoku, prema tome, ovo Hrvatska kako se pozicionirala i ugled, ja da vam nemam dovoljno vremena da vam kažem što recimo jedna Lihtenštajn ili recimo Švicarska misli o Hrvatskoj, a gdje smo mi bili prije 35 godina i što je za nas Švicarska značila. **Kirin, Ivan (HDZ)** Poštovani predsjedniče, poštovani ministre. Duga granica sa BiH nalaže jasan stav RH da podržava europski i europsko-atlantski put BiH. Uz to, velika briga za hrvatski narod je više nego dobrosusjedski odnosi što je vidljivo iz svega što RH čini. Jasno je da Republika Srpska vodi prosrpsku i prorusku politiku. Da li u budućnosti očekujete, da li je moguće RS, tako da kažem, privesti u NATO i u EU članstvo kao dio jedinstvene BiH? Gordan (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi g. zastupniče. Znate, raspad, vi sami znate, raspad bivše državne zajednice, naravno, činjenica i gdje smo mi sada, a gdje su ostale države koje su nastale raspadom i njihova zapravo jedna nesigurnost kada govorimo o opredjeljenju i određena, naravno i tu je i mitologija i dakle imate puno tih aspekata, a naravno i utjecaj treći mislim uvijek zapadni Balkan je bio pogodan teren za geostrateška natjecanja raznih drugih aktera, a ono što je sigurno da mi zapravo želimo tu podržati taj euroatlantski put jer je članstvo u NATO-u jedina sigurnost, znači jedna garancija sigurnosti znači NATO je obrambena organizacija, političko, sada već vojno, nije vojno-politička, poglavito je, znači sada je političko-vojna organizacija, koja evo, vidjeli smo, ona je suvremena demokratska opna … .../Upadica: **Barbarić, Nevenko (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče HS-a, poštovani ministre, ja bih se referirao na spomenutu Južnu interkonekciju koja kako smo razumjeli svi ima za cilj osigurati stabilnost opskrbe BiH ovim energentom, smanjiti ili eliminirati

politički predstavnici Hrvata preuzeli inicijativu parlamentarnu proceduru uputili zakon o južnoj interkonenciji gdje se između ostaloga predviđa i osnivanje novog poduzeća sa sjedištem u Mostaru, a sve to obzirom na poteškoće u poslovanju spomenutog BH-GAS-a, zastupljenost odnosno bolje kazano nezastupljenost Hrvata u istoj kompaniji.

Hvala uvaženi g. zastupniče. Znate, kao što sam bio i rekao, plinska Južna interkonekcija, znači ne može biti je bez Hrvatske, znači Hrvatska je tu važna. Naravno da u svemu tome moramo voditi brigu o svim akterima koji sudjeluju, tu je naravno i su naši saveznici, SAD, tu je i cijela tu je i cijela BiH i Vijeće ministara, na koncu se opredijelilo upravo za ovu za ovu važnost stratešku važnost plinske Južne interkonekcije, ali naravno da mi moramo, želimo podržati sve ono što legitimni politički predstavnici hrvatskog naroda odlučuje. Prošle godine je negdje u lipnju mjesecu nakon sjednicu dviju vlada ovdje Hrvatski narodni sabor upravo podržao znači ovu plinsku južnu konekciju. Naravno da je i pitanje podjele moći, ne samo političke, nego ekonomske, bitna kategorija u položaju UN-a. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Kolega Srpak, izvolite. hvala vam predsjedniče, uvaženi ministre. Briga za Hrvate izvan domovine je naša sveta zadaća, hrvatska Vlada to čini vrlo značajno, što je također, vidljivo i iz vašeg izvješća. Stabilna i funkcionalna BiH na europskom putu je izuzetno važna jer samo tako, Hrvati u BiH mogu ostvarivati svoja prava, a uz to stabilna i funkcionalna BiH osigurava mir na ovim prostorima. Isto tako je važna briga za Hrvate koje žive i u drugim okolnim državama, jedna od tih je Mađarska, a kako sam u općini .../Govornik se ne razumije./... u mađarskom dijelu Gradišća počasni građanin, često sam tamo gost, želim vam zahvaliti, ministre i prenijeti njihovu zahvalu na svekolikoj pomoći koju

Nama je izuzetno važna i prekogranična suradnja, ono dobra je vijest koju smo uspjeli nakon eto više, više mjesečnih, pa skoro i par godina, razgovora i pregovora uspjeli dovesti i tajništvo za …/Govornik kako god Mađarska je evo pomogla u našoj, u obnovi nakon potresa, bio je ovdje i ministar vanjskih poslova, otvorila se škola u Petrinji, to je jedan dobar znak solidarnosti, prekogranična suradnja je jako dobra, položaj manjine jedne i druge je jako dobar, međutim naravno da određena energetska situacija koja zapravo generira na pitanjem vlasništva i na MOL itd., sigurno i pitanje naravno različitih pogleda kada je u pitanju dostava cijena odnosno Janafa, malo opterećuje naše odnose, ali sigurno da mi…/Upadica tko je kriv za politički položaj Hrvata u BiH. To su oni koji danas u prigodi odu, podijele neka odlikovanja i vrate se nazad, oni su isti ti koji su zagovarali građansku državu mislim da su svi oni zločesti ljudi tendenciozni koji kažu da ova Vlada i ovo ministarstvo ne čini sve da se popravi položaj i u političkom i svekolikom smislu. Ono što evo mene interesira je što se čini za naše branitelje u BiH odnosno na području obrazovanja za Hrvate u BiH? Znamo da se ulaže u sveučilište, u škole i sve,

prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana dakle niti jedna Vlada nije bila konzistentnija u brizi i skrbi za hrvatski narod u BiH. A ovo i što ste vi govorili o učiteljima i obrazovanju, edukaciji i programima kulturnim koje provodi s jedne strane Središnji državni ured, s druge strane Ministarstvo kulture i, i, i, i medija i naravno i lokalne zajednice, isto pogranične koje imaju jako dobru suradnju, ide u prilog činjenici da su da su Hrvati u, u BiH i na tom području zadovoljni. Mi smo uložili jako puno sredstava u Sveučilište u Mostaru koji, na kojem ne študiraju samo študenti

Poštovani ministre, BiH država je dva entiteta, tri konstitutivna naroda, RH snažno potiče jednakopravnost Hrvata kao jednog od tri naroda i važna nam je stabilnost i prosperitet BiH. I sami ste rekli u izvješću da se daje važnost zaštiti ustavnih prava i položaja i zaštiti položaja hrvatskog naroda u BiH kroz različite aktivnosti i projekte koje ste spomenuli. Osvrnula bi se na kraj 2022.g. kraj 2022.g. kojeg je obilježila činjenica da je BiH stekla status kandidata za članstvo u EU. To je ono što je RH snažno poticala, pa molila bih vas

Hvala lijepo uvažena gđo. Zastupnice. Naravno, treba promišljati strateški. Onoga trenutka kada BiH započne pristupne pregovore ona je već na neki način u ostvarivanju europske perspektive, a to je onda odgovor na svim onim negativnim tendencijama koji rastaču i razbijaju teritorijalnu cjelovitost BiH. Prva je prijetnja srpski separatizam, druga jednako, to je unitarizam odnosno hegemonizam, znači preglasavanje najmanjeg naroda Hrvata. Prema tome, onog trenutka kada BiH krene sa pristupnim pregovorima ona mora jednostavno započeti sa implementacijom pravne stečevine koja podrazumijeva svakako jednakopravnost i ljudskih prava, dakle mi ne možemo dopustiti da Hrvati u BiH postanu manjina koji će samo imati kulturu, izložbe itd.. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Šašlin izvolite. Hvala g. predsjedniče. Poštovani g. ministre, pa RH već dugi niz kontinuirano brine i skrbi i pomaže interesima hrvatskog naroda u BiH. Naravno da ti prioriteti kako su se mijenjali tako su se mijenjali i načini i oblici te pomoći jel, od samog početka znači borbe za opstanak hrvatskog naroda iza rata u BiH do današnjeg dana kad smo došli da nam je prioritetni cilj praktički postao ulazak BiH u Euroatlantske integracije. integracije. RH čini maksimalno napore da se taj cilj što prije i ostvari, pa me zanima da li će se do mjeseca ožujka ispuniti zadane zadaće BiH, ispuniti zadane obveze kako bi Vijeće Europe, Europsko vijeće preporučilo odnosno dalo preporuku ovaj za početak odnosno otvaranje pregovora? Hvala. **Jandroković, Pa uvaženi g. zastupniče, mi, mi se toplo nadamo i u razgovorima i sa predsjednicom, predsjedateljicom Vijeća ministara Borjanom Krišto i s političkim liderima koji podupiru naravno proeuropski smjer BiH, oni rade upravo na ispunjavanju onih nužnih uvjeta kako bi dobili povoljno izvješće u ožujku mjesecu. Evo vidimo da je suradnja s Frontexom započela, ostalo je još usvojiti tri zakona, Zakon o korupciji, Zakon o pranju novca i Zakon o sucima odnosno mjestu sudaca tu treba samo malo volje političkih lidera i ja sam siguran da će upravo u ovom interesu euroatlantskom putu, interesu budućnosti BiH, perspektive i mladih i ostanka na u svojim domovima da će se to dogoditi i da će BiH snažno krenuti s puno optimizma naprijed jer upravo to će pridonijeti još boljem provedbi reforma u BiH. Prije nego krenemo dalje, pozdravimo učenike i učenice Osnovne škole Frana Galovića iz Zagreba. Dobrodošli u Hrvatski sabor.

Je li lik i djelo Andreja Plenkovića u BiH nešto drugačiji i bolji nego što je ovaj ovdje? Je li skrb za Hrvate u BiH bolja? Je li jedan notorni Dragan Čović ono što obilježava naše nacionalno bilo ili je možda identičan kao i sva ergela koruptivnih ministara u Vladi Andreja Plenkovića? Je li jel to ono po čemu ćemo postati poznati u svijetu? Nadalje, vi se usuđujete i uzimate si za pravo da ovdje s govornice meni poručujete da ja mrzim kao što to propovijeda vaš stranački šef, pa evo što vam imam za reći. Samo bijednici, jalnuši i diletanti svaki oblik demokratske kritike etiketiraju kao mržnja. I još nešto u strahu su velike oči pa vam se zato te ankete čine tako sjajne, a legitimitet vam klizi iz ruke i izgubit ćete izbore. Molim vas da biramo riječi svi zajedno ovaj da ne pretvaramo ovo u pljuvaonicu međusobno nego da se razgovaramo u skladu sa standardima koji bi trebali važiti u Hrvatskom saboru. ministra imamo povredu Poslovnika, kolega Barbarić, izvolite. **Barbarić, Nevenko (HDZ)** Zahvaljujem. 238., poštovana kolegica razumijem vam ideološke ili svjetonazorske razloge, ali evo i ja ću spomenut mržnju, spominjete Dragana Čovića čovjeka koji Hrvati biraju, dakle nije postavljen, nije određen, Hrvatski ga biraju. Imamo problem sa narodima BiH okupiranje legitimnih predstavnika još ćete nam vi odavde birati tko će Hrvate zastupat. Kolega Barbarić ovo je bila replika, a ne povreda Poslovnika, tako da dobivate opomenu, a sada odgovor ministra zastupnici Orešković. Izvolite **Grlić Kada to govorite o izborima itd. dobro mislim to se zove projekcija vi ste, vi znate što je projekcija naravno i strahovi prema tome to je ono što muči vas. Nas, nas to ne muči jer mi nemamo vremena razmišljati o tome. A ovo doista kada govorite mislim ono, pazite vi ste vidim skloni ja, ja prelazim s puno uvažavanja i respektom naravno prema ovaj zastupnicima, a vi ste skloni tako ovaj zaključivati o nekom čovjeku, davati kvalifikacije bez uporišta, bez argumenata i znate koju vi grešku veliku činite, vi upravo pridonosite Draganu Čoviću znači smanjivanju njegove političke uloge i ugleda jer upravo rastačete to Hrvatski narodni sabor njega kao predsjednika legitimnog time što ga optužujete bez ikakve potkrijepe. Kako to možete, temeljem čega? Jeste vi nešto istražili, vi nešto više znate o tome?

01. prosinca 2016. godine Ustavni sud BiH presuđujući u predmetu Ljubić eksplicitno je zabranio da jedan narod drugom bira predstavnika u Dom naroda Federacije BiH i naložio izmjenu izbornog zakona. 2020. u proljeće točnije 23. ožujka 2022. godine o kojoj govorimo izvjesni Goran Grlić Radman kaže mi ako bismo pristali na održavan je izbora prema ovom zakonu koji je sada mi bismo priznali da ne podržavamo vladavinu prava. Kaže izvjesni Goran Grlić Radman. Dva tjedna nakon toga visoki predstavnik Schmidt s veleposlanicima Francuske, Italije, Nizozemske i Njemačke upućuje pismo vladajućima svima u BiH u kojem traži organiziranje izbora jer će se to u suprotnom smatrati citiram, činom koji potkopava vladavinu prava i demokraciju. E sad, je li održavanje izbora po tom neustavnom izbornom zakonu potkopavanje prava kao što tvrdi Goran Grlić Radman ili bi neodržavanje izbora bilo potkopavanje prava i što se dogodilo kasnije? **Jandroković, Gordan Hvala lijepa gospodine Raspudić, inače ja sam Gordan ovaj. Dobro, sve to što ste iznijeli znači da to pratite ili da ste se potrudili malo evo sada ovaj napraviti neku ja bih rekao analizu nekakvih govora koji zapravo opet ne govore ništa nego ste ih dekontekstualizirali možda. Ono što je bitno u svemu tome znate doći koji vam je konačni cilj, ali konačni cilj je uvijek ad aspera ad astra, dakle bitno je da mi nismo napustili. Mi uvažavamo i složenost znate i međunarodne zajednice i međunarodnih rak… aktera koje mi znamo i s kojima se susrećemo. Nije to vrlo jednostavno kao znate održati jedan možda sat 45 minuta pa objasniti onda đacima, študenima povijest o tri, četiri stoljeća. Znači ovo je jedna, vrlo jedna složena situacija, ali ono što je bitno vidjeti druge zemlje koje se natječu u podršci BiH i prava

Činjenica je da niti jedna država sa ovolikim brojem stanovnika koliko ih ima u BiH nema toliko ministara. Činjenica je da imamo dva entiteta sa dijametralno suprotnim stajalištima u krucijalnim pitanjima što se tiče mogućnog članstva BiH u NATO savezu pa čak i sa suprotnim stajalištima što se tiče ulaska BiH u EU. Zar vi stvarno mislite da će BiH ikad postati punopravna članica EU s obzirom na njenu disfunkcionalnost s obzirom da ona bez dotacija iz inozemstva ne može opstati, ona je čisti protektorat znači međunarodne zajednice? Bojim se će prije EU se raspasti nego da će BiH ikad postat njen punopravni član. **Jandroković, Hvala lijepa uvaženi gospodine zastupniče. Činjenica da zapravo da mi jednako razmišljamo kada su u pitanju ciljevi, kada je u pitanju položaj hrvatskog naroda. Ja ne vidim tu nekakve razlike između nas dvojce. Ali vidimo različite pristupe i brzina nekim ostvarivanju nekih ciljeva. Meni je drago da vi razumijevate i naravno i po vašoj obiteljskoj strani ovaj situaciju pa nemojte biti, nismo mi baš sretni sa ovakvom situacijom, ali mi se borimo da ona bude bolja i mi vidimo svakoga dana ili ajde dobro mjeseca ili godinu određeni napredak. Al on se stječe jednim, jednim kvalitetnim dobrim radom, jednom činjenicom, jednom percepcijom. Kad vi imate sretne gradove, ljude. Evo ja sam vam upravo uzeo kao paradigmu grad Ljubuški koji se povećao gdje dolaze ljudi, dakle ne samo povratnici iz Švicarske, Njemačke nego i druga, treća generacija. I to je za mene radost, to je za mene budućnost,

poboljšati i položaj i kvaliteta života Hrvata u BIH. U ovom izvješću vidimo što je sve učinjeno u 2022. godini. Možemo svjedočiti da se upravo gradi moderna prometnica s 4 traka koja će povezati Mostar sa RH u duljini od 60 km u duljini od 60 km i vrijednosti preko 40, 470 milijuna eura i naravno da će pomoći u razvoju i gospodarstva, razmjeni dobara, usluga, boljoj konkurentnosti i

i naravno svi oni kapaciteti logistički, infrastrukturni. Jačanje i snaženje zapravo i Zračne luke Mostar koja čini mi se zbog snage samoga Mostara koji je postao eto imate i međunarodni sajam zapravo potrebe su nadišle same kapacitete i Mostar je evo, uvedena je i uvedene su i zračne linije, mislim da je 2 ili čak 3 puta tjedno prometuje. Mi vidimo napredak i grada Mostara upravo koji je, koji je, koji je dobar primjer gradova u BIH, dakle koji jamči tu multikulturalnost i zajedništvo u ostvarivanju prosperiteta i probitka znači u interesu samoga grada.

Poštovani ministre evo očekivao sam iskreno malo više da će biti govora o geostrateškim interesima što Hrvatske, što BIH, a puno manje o financijskom dijelu. Nije ništa neobično da susjedne zemlje pogotovo koje dijele tako široku granicu imaju i veliku trgovačku razmjenu, to vidimo čak u primjeru SAD-a i Meksika ili recimo Francuske i Njemačke u zadnjih nekoliko godina. Mene zanima slijedeće, kakav je vaš stav koji se veže za kampove koji su se za migrantske kampove koji se guraju točno prema granici sa Hrvatskom. To se više tiče ovog izvješća za 2023., za koje smatram da je ipak puno aktualnije nego ovo iz 2022. Ok, provedbe radi vi ga morate tu reći, a kao što ste i sami spomenuli i meni je prilično važno da čujem što je iz 2023. s obzirom da to je puno relevantnije. Da li smatrate da je to nešto što bi se trebalo gurnuti dalje od naše granice, jer nam posebno radi probleme naravno i policiji i svim drugim ministarstvima …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… ali Hvala lijepa uvaženi gospodine zastupniče na tom pitanju. Naravno vi ste sigurno pratili ovaj i sve naše dosadašnje rasprave na temu ilegalnih migracija i naše zalaganje i prije nego je Hrvatska ušla u Schengenski prostor da se upravo ulazne točke migranata instaliraju na samoj granici s BIH iz onih trećih zemalja u koje ulaze. Prema tome Hrvatska je protiv toga da se ti kampovi rade u blizini njenih granica, a također i protiv toga da se ti kampovi disperziraju duž granice BIH sa granice BIH sa BIH. Naravno da je to geostrateško, dakle ima tu i u izvješću i geostrateških ovaj, primjera možda ne toliko samo ovaj koliko i financijskih i kulturnih i drugih itd. al to vam samo govori o tome koliko je BIH …/Upadica predsjednik: Hvala Prije nego što krenemo dalje, pozdravimo sada i drugu grupu učenika i učenica Osnovne škole Frana Galovića iz Zagreba. Dobrodošli. Sada je na redu kolegica Petir, izvolite. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala predsjedniče. Poštovani ministre, Hrvate u BIH trebamo čuvati kao zjenicu svog oka zato podupirem projekte koje Vlada RH financira kako bi unaprijedila standard i kvalitetu života Hrvata u BIH ali isto tako ono što se poduzima na političkom planu, posebno sa međunarodnom kako bi se osigurala puna funkcionalnost BIH jer je to preduvjet osiguranja ravnopravnosti Hrvata u BIH kao konstitutivnog naroda. Ono što su me Hrvati iz BIH molili da vas pitam za komentar. Oni kažu u Federaciji BIH imaju dva telekoma, dvije elektroprivrede, dvije pošte, zašto je onda problem da budu i dva javna plinska poduzeća. To se nadovezuje na pitanje o južnom dijelu plinske interkonekcije u BIH koja treba prolaziti kroz županije koje su većinskim dijelom naseljene Hrvatima? Izvolite odgovor. položaj hrvatskog naroda i u tom segmentu je od strateškog i nacionalnog interesa. Naravno da je podjela, to sam rekao, podjela moći kao što je to i ja sam podsjetio i američku veleposlanicu na izjavu kada je državnog tajnika Blinkena, kada je bio u Sjevernoj Irskoj, dakle održivost Sjeverne Irske znači, znači to je podjela moći temeljem onog sporazuma od Velikog petka iz '98.g.. To isto želimo vidjeti u BiH, Hrvati u BiH bez obzira kolki bili veliki ili mali moraju imati i svoju ekonomsku moć i moramo onda vidjeti zapravo što ono što jamči opstanak Hrvata u BiH ne samo politički nego i ekonomski. Prema tome, to je stvar o kojem moramo razgovarat, ona se ne može preko noći donijeti taj ta odluka. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo g. predsjedniče. Gospodine ministre, ovdje smo puno govorili o projektima koje se koje se čine za Bosnu odnosno za Hrvate u BiH, međutim ja bi htjela nešto drugo istaknuti. Ja bi htjela istaknuti koliko je ta 2022. bila politički turbulentna godina. Naime, svi se prisjećamo Mostarskog sporazuma i što je u Mostarskom sporazumu pisalo, e znači po Mostarskom sporazumu su provedeni mostarski izbori u Gradu Mostaru. Međutim, u tom sporazumu je također bio sadržaj da će se promijeniti izborni zakon i da će se promijeniti Ustav Federacije. Međutim to se nije postiglo zato što nije bilo sporazuma i dogovora i nije se nikako umjesto da se bošnjački predstavnici dogovore s hrvatskim predstavnicima oni su prosvjede. E ja vas pitam, pitanje moje, kako na kraju je ipak intervencija visokog predstavnika promijenilo politički položaj Hrvata u BiH? Gordan (HDZ)** Hvala lijepo uvažena gospođo zastupnice. Pa vi najbolje znate i vi ste jedan od inicijatora ove deklaracije i naravno vaša skrb i briga. 17 … 2020. potpisana su dva sporazuma, to znači između predstavnika hrvatskog naroda g. Čovića i SDA tada vladajuće Bakira Izetbegovića u nazočnosti predstavnika Međunarodne zajednice, ne razumije./… bio je veleposlanik SAD znači dva sporazuma istim perom su potpisana. Ono što se dogodilo što je ispoštovano to je sporazum iz Mostara, ono što se nije ispoštovalo to je sporazum o promjeni izbornog zakona i ograničenim ustavnim promjenama na kojima smo kao vi znate radili zajedno sa našim europskim facilitatorima. Ali tada je SDA nije ušao u Vladu, ali da bi se Vlada dogodila visoki predstavnik je i naravno intervenirao. Bilo bi dobro kad bi politički lideri došli do toga dogovora …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… tako da računamo na razum političkih lidera u budućnosti. **Jandroković, Hvala g. predsjedniče. Poštovani ministre. Evo ja bi iskoristio ovu priliku da bi jasno nedvosmisleno još jednom ponovio kako je u našem interesu energetska integracija RH i BiH i u tom i u tom kontekstu moramo sagledati i ovu plinsku južnu interkonekciju. To je jasno u našem interesu, naravno poluge onda koje ima koje ima i RH su vrlo jasne, to je jasno onda i u interesu ako hoćete i hrvatskog naroda u BiH, ali ja bi išo dalje, reko bih i da za svakog patriota u BiH ako žele neovisnu BiH koja neće biti dio nekog srpskoga svijeta je u interesu upravo takva energetska integracija između BiH i RH, pa molim vas još jednom za vaš komentar o tom važnom pitanju. **Jandroković, Naravno slažem se uvaženi g. zastupniče, apsolutno je važno. I ono što je ovdje isto važno ustanoviti činjenicu zapravo to je odgovornost RH kada je u pitanju energetska diversifikacija, kada je u pitanju dakle naš poseban povoljan geopolitički položaj gdje se Hrvatske ne samo što se percipira nego ona ima upravo tu što sam rekao naravno tu odgovornost energetske diversifikacije i osiguranja znači da svi sve zemlje koje to žele da mogu pristupiti LNG terminalu odnosno energentima koji dolaze evo u hrvatske luke iz drugih zemalja. I tu je naša odgovornost doista velika i mi želimo u BiH naravno uključiti sve one aktere, dakle ne samo naravno i hrvatski koji su tu važni upravo zbog ove podjele, podjele vlasti i moći naravno nego i svih stanovnika BiH jer nama je

pravilnije. Došli smo do kraja dakle sa replikama. Želi li izvjestiteljica Odbora za Hrvate izvan Hrvatske kolegica Bušić uzeti riječ? Da, izvolite.

hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini za 2022.g. koju je naravno predsjedniku Sabora u skladu s točkom 6. Deklaracije HS-a dostavilo

koji su provedeni u skladu s nadležnim nacionalnim tijelima u svrhu realizacije ustavnih, zakonskih i strateških dokumenata te međunarodnih obveza RH prema Hrvatima u BiH. Zaključeno je da se tijekom 2022.g. ostvareni znatni pomaci kojima je cilj poboljšanje položaja i kvaliteta života Hrvata u BiH te je nakon provedene rasprave Odbor za Hrvate izvan RH odlučio većinom glasova 6 glasova za i 1 glas suzdržan predložiti Hrvatskom saboru prihvaćanje Izvješća o provedbi Deklaracije Hrvatskog sabora o položaju Hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem kolegici Bušić i otvaram raspravu. Prvi na redu Klub zastupnika Mosta i kolega Nino Raspudić, izvolite. Pa hvala Na početku za one kojima se ne da slušati 15 minuta kratki sažetak politike Vlade Andreja Plenkovića i rezultata po Hrvate u Bosni i Hercegovini u ovoj ključnoj, važnoj 2022. godini kada su bili izbori na jesen i o kojoj govori ovo izvješće. član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda po četvrti put je Željko Komšić. Nije došlo do bitne promjene Izbornog zakona, nije implementirana presuda Ustavnog suda BiH po slučaju Ljubić koja eksplicitno zabranjuje da narod drugom bira zastupnike u Domu naroda i kojom se traži promjena Izbornog zakona. Ukrajina i Moldova su započeli pregovore sa EU. BiH to nije omogućeno. Toliko o pomoći europskom putu BiH. Umjesto toga Hrvatska aktivno aktivno sudjeluje u guranju BiH, pa time i Hrvata u njoj u nešto što miriše na srpski svet, o tome ćemo kasnije. Što se tiče konkretne pomoći u nekim stvarima je ona jako dobro došla. Međutim, najbolji simbol te konkretne pomoći je ono o čemu smo prošli put debatirali debatirali i polemizirali. To je famozna tvornica kečapa u Kruševu pored Morasta koja je, gdje je kamen temeljac svečano Plenković i Ćović položili prije skoro 4 godine, par tjedana prije izbora prošli put u Hrvatskoj. Evo ovo je jučer snimka te tvornice. Ovo drži 10000 Hrvata zahvaljujući investicijama Podravke u BiH. Deklaracija naglašava važnost jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda u BiH i to je najvažnije u cijeloj priči. I u Izvješću od 2020., 2021. i ovom Izvješću o 2022. čitamo kako je predsjednik Vlade Plenković u razgovorima sa našim partnerima partnerima isticao, naglašavao, objašnjavao kao da oni sve to ne znaju. Ne samo da znaju nego su oni nametnuli izmjene Izbornog zakona već prije 20 godina koje su potpuno promijenile Waschingtonski i Daytonski okvir i stvorile ovu situaciju gdje Hrvati nisu sigurni da će sami izabrati svoje političke predstavnike. Govorilo se puno o zalaganju za europski put BiH što je jedna floskula. Prvo to neće ništa riješiti. Političko pitanje može imati političko rješenje tamo gdje je nastalo. Treba biti naivan pa misliti i ako bi se nekim čudom, a očito da je to stopirano jer nisu otvoreni pregovori sa BiH. Kad bi se BiH gurnula u okvir EU što bi to riješilo? Pa jesu li Španjolska i Katalonija u EU pa je li riješeno katalonsko pitanje? Nije. Je li donedavno u EU bila Velika Britanija i sjeverna Irska? Jeste. Jesu li kilometri zidova tamo koji dijele dvije zaraćene zajednice u Belfastu? Pa jesu. Dakle, EU sama po sebi ništa ne rješava. Budući da je njihova perspektiva BiH točnije sada eksplicitno stopirana jer nije dobila otvaranje pregovora to možemo potpuno ostaviti po strani. Kao što rekoh, skoro 10 godina nakon ulaska Hrvatske u EU gdje je imala sve mehanizme i pritiska na svoje tzv. partnere ponovno je Željko Komšić izabran za člana Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Umjesto toga ovdje ponovno čitamo besmisleno papagajsko isticanje potrebe dijaloga sa bošnjačkom bošnjačkom stranom, dijaloga sa političkim zlostavljačima. Krenut ću od kraja izvješća i početi konstruktivno sa onim što valja, a uglavnom valja rad Državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske i to treba pozdraviti. Hrvatima u BiH se mora pomoći, oni moraju opstati. Prvo zato što je to naš narod. Hrvatska je nacionalna država hrvatskog naroda. Drugo, zato što je to i ustavna obveza i treće zato što se to izravno tiče opstanka Hrvatske pogotovo juga Hrvatske. Odgovor ovim kritičarima koji se i dan danas znaju pojaviti zašto se šalje novac, pa posredno ga se vrati puno, puno više. Jedina zemlja sa kojom Hrvatska ima ozbiljan suficit u trgovinskoj razmjeni BiH u ovoj godini u kojoj raspravljamo 2022. taj suficit je iznosio 1,06 milijardi eura. Samo djelić toga većinom se to ostvaruje preko ekonomskih tokova koji usmjeravaju Hrvati u BiH. Djelić toga je ovo što se onda njima daje, o pitanju Buškog blata da se sada ne ponavljam. Hrvati u BiH su narod koji je sposoban privrijediti sam. O tome je svjedočio brzi ekonomski razvoj u godinama nakon rata, međutim kako su gubili politička prava išlo je gospodarsko gušenje, ticalo se raspodjele sredstava, nepravednih poreznih koeficijenata što je dovodilo što je dovodilo do ekonomske stagnacije i iseljavanja. Dakle, to je izravna posljedica političke obespravljenosti, oduzimanja prava i na pluralizam i zdravu političku dinamiku unutar hrvatskog korpusa u BiH jer su u stalnom strahu od bošnjačkog preglasavanja. Dakle, Hrvatima u BiH prije svega treba konkretna politička potpora da vrate stvari i konstitutivni i ravnopravni status kojeg su imali po Waschingtonu i Daytonu. Kad bi se to riješilo njima ne bi trebala nikakva materijalna pomoć. Dapače, vrlo vjerojatno da bi bilo obratno, a to najvažnije je izostalo. Izostala je konkretna politička potpora Republike Hrvatske potpuno opravdanim zahtjevima za ravnopravnost. Zašto toga nema budući je Hrvatska ravnopravna članica EU i NATO pakta već više od desetljeća. Moje je objašnjenje mlaka poltronska politika koja se više bavi budućim europskim karijerama svojih protagonista nego hrvatskim nacionalnim interesom. Najbolje pokazuje slučaj notorne Marije Pejčinović Burić, govorio sam već o tome, dakle nakon skandaloznih izjava jednog njoj podređenog člana Vijeća Europe kako treba ukinuti konstitutivne narode što je izravno zazivanje rata, poslali smo kao Odbor za Hrvate izvan Hrvatske pismo sa upitom Mariji Pejčinović Burić jel' to službeno stajalište Vijeća Europe i njeno, na što smo dobili odgovor na engleskom jeziku koji je izgledao kao da je upućen iz kabineta Željka Komšića ili Bakira Izetbegovića. Toliko o tome. Deklaracija o položaju hrvatskog naroda u BiH donesena je 14. prosinca 2018. i srž njena ispravno postavljena je jednakopravnost i legitimna zastupljenost Hrvata. Nažalost, izvješća o provedbi deklaracije u pravilu dolaze kasno, ovo je od 2022. je pripremljeno u srpnju 2023., a o njemu raspravljamo u veljači '24., pitam se zašto? Sva ta izvješća imaju vrlo sličnu šprancu koja se samo ažurira događajima u određenoj godini. Ono oko čega se najviše diglo prašine prošli put kad smo ovdje debatirali je ova spomenuta, ovih 10 tisuća Hrvata koje ovo hrani već 4, 4.g. potemkinovo selo, falša, tobožnja tvornica u Kruševu kod, kod Mostara kao simbol lažnih obećanja, jeftinih besramnih predizbornih trikova i mazanje očiju Hrvatima, Hrvatska se, čitam u ovim izvještajima, potpuno iste rečenice i u prošlom i u ovome, nastavila aktivno zalagati za afirmaciju ustavnog načela konstitutivnosti naroda, a u sklopu tih nastojanja Hrvatska kontinuirano upoznaje svoje europske partnere s važnošću očuvanja ustavne strukture zemlje. A onda se ti naši europski veliki partneri i prijatelji izravno zalažu za ukidanje konstitutivnih naroda. No što im se čuditi ako je na, na tom stajalištu i bivša Plenkovićeva ministrica vanjskih poslova, čim se dokopala visoke europske pozicije. pozicije. RH čitamo snažno na svim razinama je ukazivala na potrebu postizanja političkog konsenzusa i promjene Izbornog zakona. Snažno i na svim razinama znači mlako i nigdje. Kako postići konsenzus s bošnjačkim strankama, zašto bi oni ispustili batinu iz ruke koja im je davno servirana od strane međunarodne zajednice Petritschevim amandmanima i Barryjevim amandmanima. U prethodnom izvješću se ispravno navodilo, citiram, upravo 2021.g. bila je važna za postizanje dogovora sukladno uvriježenoj europskoj demokratskoj praksi da se izborno zakonodavstvo mijenja uoči izborne godine, a ne u izbornoj godini, završen citat. A onda je visoki predstavnik Schmidt napravio promijene, ne samo u izbornoj godini, već u izbornoj noći, što je bez presedana, a vidjet ćemo kakve je promijene napravio. Dok je trajala ta 2022., dakle imamo presudu Ustavnog suda BiH u slučaju Ljubić da je ustavni zakon neustavan, dakle ne mogu se izbori držati po neustavnom zakonu i to su ispravno govorili i Plenković koji 17. veljače 2022. u Briselu izjavljuje „ne treba ići u izbore po starom zakonu“ i Gordan Grlić Radman koji kaže, kao što sam već naveo u replici „ako bismo pristali na održavanje izbora prema ovom zakonu koji je sada, mi bismo priznali da ne podržavamo vladavinu prava“, Gordan Grlić Radman, 23. ožujka 2022.g.. A što se onda događa? U isto to vrijeme kad je Plenković intenzivirao tobože suradnju sa svima, na kraju ispao ćorak. On ističe kako se sastao s Macronom, imamo strateško partnerstvo s Francuskom, njima plaćamo milijardu za avione, a nered smo s SAD-om, istovremeno Francuska aktivno radi na političkom uništenju Hrvata u BiH. Tako je visoki predstavnik Schmidt zajedno s veleposlanicima Francuske, Italije, Nizozemske i Njemačke i posebnim izaslanikom EU u Sarajevu početkom travnja par tjedana nakon ovih izjava Plenkovića i Grlića Radmana, uputili su pismo BiH vlastima kojim traže organiziranje izbora ili će se to u suprotnom smatrati, citiram „činom koji potkopava vladavinu prava i demokraciju“, završen citat, dakle potpuno suprotno onome što su par tjedana prije govorili Plenković i Grlić Radman i to opravdano govorili temeljeno na presudi Ustavnog suda u predmetu Ljubić. I šta se dogodilo, je li Muhamed brdu ili brdo Muhamedu, pa, pa jasno je ko je kome. Odma nakon ovoga su govorili da ipak izađu Hrvati, da ne bojkotiraju izbore. Zašto? U izbornoj noći Schmidt je omogućio Hrvatima da malo drže glavu iznad, da prežive, nije promijenio Izborni zakon, a mogao je oko izbora hrvatskog člana predsjedništva, pa imamo opet Komšića, imamo vrlo realnu opasnost 2026. da bošnjačke stranke ako se slože kao u vrijeme Alijansa i Platforme, opet mogu formirati vlast potpuno potpuno bez legitimnih hrvatskih političkih predstavnika, dakle Hrvati nisu dobili ništa, a momentom je nepovratno izgubljen. Čitam u ovom izvješću kako je Hrvatska donirala 295.420 doza cjepiva BiH, to je ovaj medicinski otpad kojeg svi plaćamo, a kojeg je 19 milijuna naručeno za svaku bebu u Hrvatskoj 5 doza, naravno ni ovdje nema podatka koliko je toga doista utrošeno, a koliko je tamo bačeno jel se moralo zbrinjavati kao medicinski otpad. Ono što se vidi iz ovog izvješća je da u puno stvari se odnos RH prema hrvatskom narodu u BiH pretvorio u odnos dva HDZ-a gdje se hrvatski narod odnosno državljani RH koji žive u BiH zloupotrebljava za realiziranje političkih ciljeva dvije stranke. To se vidi u netransparentnosti utroška dijela ovih sredstava, koji su sredstva poreznih obveznika, za pomoć Hrvatima u BiH. Što se tiče Schmidta, nemamo sada ovdje vremena, ali preporučujem vam da potražite i pročitate amandman 131. na Ustav Federacije kojeg je donio Scmidt gdje između ostalog stoji slijedeće, „ukoliko predsjednik Federacije ne uspije imenovati Vladu Federacije uz suglasnost oba dopredsjednika Federacije sukladno st. 2. ovog članka, predsjednik će dobiti dodatni rok od 30 dana da ponovi postupak predviđen u prva dva stavka ovog članka“. Zatim „ukoliko predsjednik Federacije ponovo ne uspije imenovati Vladu Federacije uz suglasnost oba dopredsjednika Federacije sukladno st. 3. ovog članka, Vlada koju predloži predsjednik Federacije uz suglasnost ijednog dopredsjednika prosljeđuje se Parlamentu Federacije“. Ova dva dopredsjednika su jedan Srbin kojeg su izabrali Bošnjaci, dakle bošnjački Srbin i jedan Hrvat. Sad u drugom krugu ne treba više Hrvat nego Bošnjak kojeg su izabrali Bošnjaci i Srbin kojeg su izabrali Bošnjaci mogu uputiti to dalje u proceduru. Što se onda događa? Ovako predložena Vlada smatra se izabranom ukoliko bude potvrđena većinom glasova u zastupničkom domu, tu Bošnjaci imaju ogromnu većinu a potom većinom glasova u Domu naroda pod uvjetom da glasovi protivni uključuju 3/5 ili više izaslanika u jednom ili više klubova konstitutivnih naroda. Dakle, Bošnjaci će ići u lov na 3/5 u hrvatskom klubu budući da nije dokinuta potpuno nerazumna odredba nametnuta nakon 2000., a to je da iz svake županije se bira po jedan pa i tamo gdje apsolutno nema Hrvata kao u Goraždu, biraju ga Bošnjaci, mi ćemo opet imati natezanje 2026. oko toga hoće li Bošnjaci uspjeti popuniti dovoljno Dom naroda Hrvata da izaberu opet sa nekim pravašima Lijanovićima i drugim svojim ovaj pijunima vlast bez legitimnih predstavnika Hrvata. Evo, to je rezultat tog tobožnjeg velikog uspjeha hrvatske diplomacije jer nam je Schmidt u izbornoj noći naknadno izašao u susret umjesto da je nametnuo promjene izbornog zakona koje bi implementirale presudu u slučaju Ljubić i koje bi ta, trajno riješile problem neravnopravnosti Hrvata, Hrvata u BiH. Ovo ostalo je kratko vrijeme nastavit ću još ovu nit u pojedinačnoj raspravi i u zaključnom izvješću. Dakle, uz to što pozdravljamo neke elemente prije svega rad Državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske i pomoć strateškim nekim institucijama Hrvata u BiH izostanak, a sada je to jasno, konkretne političke potpore Hrvatima u BiH je razlog zašto ne možemo podržati izvješće u ovom obliku.

**Grlić Radman, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Naravno mi smo dužni podnijeti izvješće, takav je običaj, ali ja nisam ni očekivao vašu podršku. Ono što je bitno zapravo da izvješće čuju hrvatski građani što ova Vlada radi od 2016. godine i što je napravila, koji su njeni učinci. Vi vjerojatno kao sveučilišni profesor radite znanstveni članak pa onda naravno da možete tu imati odgovarajuće, možete selektivno iznijeti određene informacije, možete ih modelirati, upravljati njima, neadekvatno kontekstu analizirati naravno jer su nepotpune jer su čisti konstrukt i naravno da javnosti sugerirati nametati, zlonamjerno nametati jednu pogrešnu, pogrešnu interpretaciju te jedne vrlo važne teme koja činjenicom kad ste nabrajali što sve zapravo se planira i događa i to zapravo samo svjedoči o tome koliko je složen koliko je cijela situacija vrlo složena. Zašto je zakašnjelo ovo izvješće, pa upravo zbog vas samo vi ne želite čuti. Ja se od prošle godine od lipnja mjeseca borim da ova tema uđe u raspravu. Međutim, vi se bavite drugim temama i ova odlazi ide s dnevnog reda. Jel vam o tome trebam dokaze podnositi, a vi znate koje su teme zaokupljale ovaj sabor, a vi znate da sam ja i drugi put bio pozvan na opoziv jer ste skupljali i bavili ste se skupljanjem potpisa za moj opoziv. Nećete, nećete u Čavoglave niste ni prije. Prema tome, nikada nitko nije ovdje rekao ministre vanjskih poslova vi ste napravili gaf ovdje ili ondje u vašem poslu. Tko prati, tko prati uopće što diplomacija radi? Je li znate gdje sam bio jučer? Ja sam otvorio konzulat u Lichtensteinu gdje smo imali, dakle '91. godine kad sam bio u stožeru saniteta kada je Lichtenstein snažno podržavao, slao humanitarnu pomoć gdje sam svjedok događaja Švicarska itd. danas je Hrvatska ta koju Švicarska, Lichtenstein traži za pomoć kod određenih situacija koje su vezane za i njihovo uključivanje u međunarodne procese. Vi nosite taj jedan zgužvani smotuljak, papir tvornice rajčica, mene čudi vi kao ozbiljan čovjek, intelektualac kad ste tada tweet-ali i vaš kolega Grmoja i neku slučajnu kuću negdje, ja doista nisam imao pojma o toj tvornici rajčica itd., reagirali su ljudi koji dolje rade. Oni su poslali pravu kuću, zgradu i još su se potpisali, objavili su tweet, pa to ste trebali provjeriti, pa to je u blizini dolje vas, mene čudi da vi to niste provjerili. vi ste iz Čapljine pa znate ovaj naravno gdje je sve skupa to. S druge strane pazite, ja znam i vidim iz vašeg izlaganja naravno da je vama skrb i položaj hrvatskog naroda isto, isto Mislim da je to čini mi se nešto što povezuje i mene i vas, vas i mene, ali gospodine Raspudić dajte mi recite molim vas evo često puta članovi nekih parlamenata dolaze, interesiraju kako itd., recite molim vas što vi činite kao zastupnik u Hrvatskom saboru? Samo propitkujete ovdje. Recite mi neki evidentirani doprinos dakle vašeg angažmana, jeste potegnuli neko pitanje nego, neki, potpisali se sa ovaj skupinom kolega ovdje, uputili u Bundestag ili negdje drugdje ili uglednicima u svijetu, lobistima itd. da se zalažete. Pa sjetite se onih, onih pisama naših znanstvenika iz '91. godine, pa to, to su, to su bili uradci, to su bili svjedočili, svjedoci zapravo jedne brige za položaj tada Hrvatske u još onoj bivšoj državi. Dakle, ne možete vi samo očekivati naravno da diplomacija ovaj kojoj je to na koncu i posao, a gdje ste kažem vi, gdje je vaša uloga? Ovdje samo propitkujete zašto nije. Prošle godine kažem vi ste istisnuli znači ovo izvješće zbog vama važnih tema jer ne trpite hrvatsku Vladu, ne trpite Andreja Plenkovića koji postiže najbolje rezultate. Stalno govorite o Bruxellesu itd. Ma možete mislit koliko je Plenković bi mogao sutra otići u Bruxelles da hoće ali

Hvala potpredsjedniče. Poštovani ministre 2022. godina bila je posebno značajna godina za BIH jer je to bila izborna godina. Naporima koje je učinila hrvatska Vlada uspjelo se pomoći da se zaustave unitaristički planovi o potpunom eliminiranju uloge Hrvata u BIH. Bila je to i hrvatskih institucija prema međunarodnoj zajednici kako bi se pojasnilo da je važno osigurati ravnopravnost Hrvata u BIH sa drugim konstitutivnim narodima. Primijećena je sada pojačana međunarodna aktivnost i ja vidim, ja vidim, bila sam nedavno u Washingtonu da je stalno potrebno iznova, iznova tumačiti o čemu se tu radi. Pa bih vas molila evo kad napravite jednu retrospektivu obzirom na međunarodne aktivnosti koje imate, a u adresiranju pitanja Hrvata u BIH, da li ipak možemo reći da bilježimo određeni pomak u razumijevanju (HDZ)** Prije nego što dam riječ ministru, samo da vam na vrijeme kažem. Mi ćemo napraviti u 5 do 12 jednu stanku do 12,45 pa ćemo onda nastaviti dalje. Da na vrijeme vam kažem, a ne u zadnji čas. Ovaj, izvolite ministre. hvala lijepa na pitanju uvažena gospođo zastupnice. Naravno da bilježim dakle netko tko je, tko je unutra tko prati znači sve dionice, ovo je moja već peta godina i znam koliko smo aktivni na tom području. Znam koliko je BIH nije bila predmet interesa evo dok nismo mi to snažnije se angažirali, internacionalizirali s jedne strane predsjednik Andrej Plenković vrlo aktivno na Europskom vijeću i s druge strane isto na Vijeću za vanjske poslove. Zna se našaliti recimo i Josep Borrell koji kaže Gordane, uvijek o BIH. Ali pazite, sada imate zemlje u okruženju koji se natječu o tome tko će više ovaj govoriti o BIH. Imate prijatelji zapadnog Balkana koju vodi Austrija, također i Italija. Mi smo organizirali trilateralu za zapadni Balkan, Italija, Hrvatska, Slovenija, također i Austrija. Dakle u raznim formatima. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Raspudić.

to je Gordan Jandroković, mogao je davno staviti ovu točku na dnevni red. Puno je praznih dana bilo pa i srijede, četvrtke i petke je bilo termina. Ne odlučujem ja o tome. Ja nisam iz Čapljine koju volim, nego iz, iz Mostara ja nisam potegao priču o tvornici kečapa nego vi u prošlom izvješću ste se hvalili da će to hraniti 10 tisuća ljudi, da su Plenković i Čović to kamen temeljac položili nota bene pred izbore i danas to izgleda ovako. Ovo je uslikano jučer. Ako je ovo laž, molim prezentirajte fotografiju te tvornice koja punom parom radi u Kruševu i 10 tisuća Hrvata hrani. Hvala lijepa gospodine Raspudić. Mislim da je to bila prije godinu i pol dana ovaj da je to bilo isto demantirano. A vi nosite, kažete da je to od jučer slika. Ja ne, vi ste mogli uslikati bilo šta drugo. Ali mislim da, Kolega Raspudić ne sa mjesta Ja sam vam ovdje iznio toliko znači u jednom sveobuhvatnom izvješću toliko toga što je ovaj izneseno što je učinjeno, a vi sad govorite o nekoj, nekoj, fiktivnoj vašoj dakle neangažiranosti hrvatske Vlade. To, mislim da to, to nije fer nama, stvarno nije fer prema nama. Ja poštujem vašu zabrinutost, poštujem vašu skrb dapače. Pomozite hrvatskoj Vladi, vi ste pozvan ovdje naravno, pridonosite ali afirmativno, afirmativno, a ne samo stvarajući negativno raspoloženje koje zapravo nema, koje ne odgovara činjenici.

naglasimo koliko se politički uspjelo u 2022. godini nasuprot ovome što, što, što čujemo od oporbenih zastupnika. I stvarno i mi moramo znati da smo mi imali mostarski sporazum koji je zapravo opet tražio dogovor hrvatskih predstavnika i bošnjačkih predstavnika. E sada, taj se sporazum nije mogao realizirati bez, bez tog, bez tog dogovora jer on je. On je potpisan. Znači Hrvatske je učinila stvarno sve naj, najviše što je mogla učinit. Ja to želim da vi još jedanput naglasite koliko smo mi politički uspjeli zapravo u, u takvim okolnosti gdje se taj sporazum nije ispoštivao. **Grlić Radman, Gordan (HDZ)** Pa naravno i zbog toga su i došlo je naravno i, i, i do promjena. Vidite kako se po prvi put u povijesti formiralo Vijeće ministara i to je na čelu? Borjana Krišto. Znači svi oni lideri dakle i probošnjačke, probošnjačkih stranaka ali upravo nije lider, nije ona stranka koja je zapravo izigrala koja je znači obećala i potpisala implementaciju dogovorenog. Na žalost nije se to dogodilo. Ali i u mojim razgovorima i sa evo i ministrom Konakovićem i sa drugim političkim liderima BIH i sa bošnjačke i srpske strane dakle svi su svjesni toga, svi su svjesni toga da se mora osigurati ravnopravnost. Nije važno koji su to mehanizmi, jesu to ograničene ustavne promjene, jel to pravedan izborni zakon koja mora biti, ali ravnopravnost mora biti jer ona je jedini jamac stabilnost i sigurnosti BiH kao države. **Reiner, Željko Ministre kome ste vi to citirali, kome ste se grozili nećete u Čavoglave, niste ni prije? Nama, oporbenim zastupnicima, opoziciji? Mi smo postali smetnja, prijetnja u vlastitoj državi jel to hoćete reći? Pa cijela vaša retorika danas je krajnje degutantna, vi nemate što drugo reći na činjenice, na kritike, na propitivanja osim Andrej Plenković će vladati dovijeka. Da zaključim, vi ste pretvorili državu Hrvatsku u Hrvatsku HDZ-a i to je vaša pozicija u odnosu na BiH, Borjana Krišto dakle prizna se Hrvat ako ima vašu člansku iskaznicu van toga ne vrijedi može se iseljavati. Da vas pitam koliko je Hrvata iz BiH iseljeno za vrijeme mandata Andreja Plenkovića zamuckivali bi više nego inače. Pa kako vas nije sramota. Radman, Gordan (HDZ)** Hvala lijepo gospođo Orešković, uvažena zastupnice. Zapravo kad govorite o BiH vidim da je zapravo to za vas terra inkognita, niti razumijete gdje je ta država, niti razumijete tko živi u njoj, tko se za što bori. Znate neka tako površno imena, Borjana Krišto ima člansku iskaznicu HDZ-a BiH, kakve veze ona ima sa HDZ-om u Hrvatskoj? Naravno da je da je HDZ BiH stožerna stranka hrvatskog naroda u BiH, al tu je puno i drugih stranaka, a oni su svi ujedinjeni kroz političko tijelo koje se zove Hrvatski narodni sabor, to je negdje 15, 16 stranaka. Ali činjenica da je HDZ stožerna, glavna središnja stranka to vas ne treba brinuti kao što je i HDZ i u Hrvatskoj stožerna stranka. Kada budete kada vi narastete kao kad sazrijete kao jedna kvalitetna politička oporba, dobro i vama eto

Čl. 238., vrijeđanje, al evo nadam se da se vi nećete naći uvrijeđenim ako kažem da niste ministar možda bih rekla da ste ridikul zbog ovog vašeg obrazloženja. Dakle, ja sam zastupnica u HS-u moja ustavna obaveza da propitujem ono što radi Vlada i opravdano vas pitam što radi Vlada u BiH kad ste i hrvatski narod, koji nije članske iskaznice HDZ-a napravili građanima drugog reda. I kad vam postavim pitanje koliko je Hrvata iseljeno odgovorite u brojkama. ovaj drugi dio ostavljam hrvatskim građanima da procijene kolko je prikladan. A zbog onog prvoga budući da to nije povreda poslovnika vam dajem opomenu. Kolegica Petir je digla povredu poslovnika. Orešković doista vrijeđa ovdje ministra na jedan najprizemniji način. Mislim da se dignitet Sabora treba očuvati da komunikacija mora biti na pristojnoj razini jer ovo gledaju hrvatski građani koji su nam dali povjerenje da zastupamo njihove stavove, a ne da se ovdje međusobno vrijeđamo. I mislim da ovo doista ispod svake

što mislite kakvo je stanje gospodarstva na hrvatskim područjima u odnosu na ostala područja u BiH? Kakva je kvaliteta životnih uvjeta u odnosu na ostala područja tamo gdje žive Hrvati? Kakvo je obrazovanje, dostupnost zdravstvene usluge, skrb o kulturnoj baštini? Između ostalog imate li podatke o demografskim pokazateljima na hrvatskim prostorima u BiH? Jesu li oni nešto bolji, lošiji u odnosu na ostala dva naroda u BiH u odnosu na okruženje? Zanima me kad govorimo o položaju hrvatskog naroda u BiH pa uzmimo u zadnje četri godine, položaj hrvatskog naroda jel se ičim imalo popravio kao političkog naroda u BiH pa i zaslugom Vlade RH? Poštovani ministar Grlić Radman. **Grlić Radman, Gordan (HDZ)** Uvaženi g. zastupniče. Evo recimo ja sam baš na jednoj možda i na jednom mikro primjeru koji bi mogao biti paradigmičan i na ostale krajeve u kojima živi hrvatska većina u BiH, ali recimo to je Grad Ljubuški koji je znači evo obilježavao u 11 dana doista na to su bile manifestacije kulturne, obogaćene kažem raznim događajima u kojima su sudjelovali građani, ali i gosti kako iz RH tako iz BiH jer jer Ljubuški je upravo recimo grad koji evo bilježi povećanje. Mi smo vidjeli isto tako i fertilitet, plodnost naravno i natalitet koji je doista u uzlaznoj putanji ne samo u Ljubuškom nego i u Širokom Brijegu, u u Čapljini naravno i u Mostaru koji bi trebao biti upravo grad koji okuplja snažnim identitetom, sveučilištem HNK-om, bolnicom to su zapravo ti recipijenti i politički i gospodarski i kulturološki itd.. Hvala lijepa. E sad, sad će mi zastupnik Bauk reći hoće li on dobro onda ću naravno dati riječ u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovanom zastupniku Arsenu Bauku.

a ja mislim da bi i tu je g. ministar imao određenih određen vapaj da predsjednik HS-a nije prepoznao važnost izvješća i nije ga prije stavio na dnevni red. Međutim, postoje određene teme koje se tiču položaja hrvatskog naroda u Hrvatskoj koji također nisu došli na dnevni red. Evo, ja ću nabrojati nekoliko. Primjerice, Izvješće predsjednika Vrhovnog suda za 2022. g. bi bilo aktualno, pa zatim, o stanju ljudskih prava tijekom Covida, pa Zakon o otocima, to je malo lokalpatriotizma, .../Upadica: Kolega Bauk, ajmo se držati teme, hajde, molim vas./... samo da nabrojim izvješća koja nisu bila. Dobro. Okej. .../Upadica: Pa dobro, to nema veze sa ovim izvješćem./... Ima veze s dnevnim redom, ali dobro. samo ću onda reći da nije ni Poslovnik za sukob interesa, koji se, da ga ne bi ljudi guglali, nalazi na 209. točki dnevnog reda. E sad, kontekst ove rasprave, naravno, položaj hrvatskog naroda kao konstitutivnog naroda definiranom Ustavom koji nije rezultat demokratske i široke javne rasprave, nego teških mirovnih pregovora nakon krvavog rata i to u situaciji kada svaka strana, naravno, ima svoje mišljenje i viđenje o događajima tijekom rata, ima svoje heroje koji su u pravilu, za one druge zločinci. države sa duljom demokratskom tradicijom nisu toga lišene svjedočimo, primjerice, svakog, svake godine u veljači kada se pored Trsta naši saveznici iz Italije prisjećaju svojih žrtava kao da je povijest tada počela, kao da se ništa nije od '41. do '45. prije toga dogodilo od strane njihove vojske. Što se tiče tri najaktualnije teme koje su sada u BiH, to su pitanje državne imovine, pitanje stranih sudaca u Ustavnom sudu i pitanje uvjetovanja usvajanja tri zakona da bi se otvorili pregovori, legitimni predstavnici hrvatskog naroda koji su zastupljeni u Vijeću ministara i rukovodstvu parlamentarnih domova, Parlamentarne skupštine BiH u sva tri slučaja se više slažu sa .../nerazumljivo/... legitimnim predstavnicima Srba nego legitimnim predstavnicima Bošnjaka. I za strane suce u Ustavnom sudu i za pitanje državne imovine i za pitanje nešto širih izmjena u ovom slučaju izbornog zakona. Što se tiče izmjena izbornog zakona i izboru člana Predsjedništva, mislim da je prijedlog koji je obznanjen od strane, čini mi se, Hrvatskog narodnog sabora, a to je da bi se uspostavili, ne, još neki dodatni uvjeti u okviru postojećeg ustavnog rješenja koje ne rješava presudu Sejdić-Finci, ali je moguće za razliku od promjene Ustava koja je malo teža, mislim da su ti uvjeti relativno korektni, ali da su nepotrebno komplicirani. Naime, u 5 županija Federacije koje se tamo navode živi 80% Hrvata u Federaciji BiH, stog bi bilo jednostavnije propisati samo minimalni postotak glasova koji koji kandidat koji bi bio član Predsjedništva i reda hrvatskog naroda treba osvojiti u tih 5 županija umjesto u, u odnosu na broj glasova u Federaciji. Dakle ako je Hrvata 80% živi u tih 5 županija, onda kandidat koji bi bio predstavnik Hrvatskog naroda ne može imati manje od 40% ukupnog broja glasova u tih 5 županija, to je pola od ovih 80, to si bilo najjednostavnije rješenje koje bi onda možda moglo proći. Ali možda i ne bi zato što politička dinamika u BiH je takva da u pravilu ništa ne možeš dobit bez da nešto daš, osim ako to nije nametnuto od strane visokog predstavnika, tako da i za europski put neke strane traže nešto, iako se radi o relativno jednostavnim tehničkim izmjenama koje se mogu donijeti bez dodatnih uvjeta. Što se tiče nametnutog rješenja za Dom naroda iz 2022., one jesu u ovoj iteraciji olakšale položaj hrvatskog naroda, ali su ga doveli u jednu zamku jer su izabrali koaliciju sa, kako oni vole reći, nelegitimnim predstavnicima Bošnjaka je, u Domu naroda je SDA i DF su imali 12, a stranke Trojke, koje su inače meni politički bliže, 11. Ako Bakiru nije bilo dovoljno 12 za ući u vlast 2022., onda se po ovim iteracijama promjena Ustava može dogoditi da Čoviću ne bude ni 18 dovoljno za ući u vlast 2026. Teoretski se može dogoditi, ali te izbore, ali te izmjene su u ovoj fazi olakšale formiranje vlade u kojoj bi bili legitimni predstavnici hrvatskog naroda, ali su bile potrebne još dodatne izmjene da bi se ta vlada zbog protivljenja bošnjačkog potpredsjednika Federacije, za kojeg možemo ili ne moramo tvrditi da je legitiman jer je ovaj zadnji zastupnik izabran ždrijebom u Livanjskom kantonu ili Hercegbosanskoj županiji, kako već želite, malo demonstriram znanje političke scene u BiH, je, moguće je bilo i to da visoki predstavnik mora, pazite sad, srpskom potpredsjedniku iz Federacije dat pravo veta. I sad smo dobili situaciju da srpski potpredsjednik u Federaciji ima pravo veta, a ni Hrvati ni Bošnjaci kojih je u Republici Srpskoj možda u većem postotku stanovništva nego Srba u Federaciji nemaju nikakvo pravo veta na izglasavanje vlade entiteta RS. Tako da Tako da je to još jedna dodatna asimetričnost u cijeloj toj priči. Što se tiče bremenitosti situacije, uvijek treba dodatno naglašavati i to želimo u .../nerazumljivo/... u ime SDP-a ponoviti, podršku teritorijalnom integritetu BiH, suverenitetu i europskom putu te primam na znanje da dosad postignuti dogovori koji su implementirani u zakone koji se tiču obrambenog sustava BiH, a koji jasno definiraju NATO put, da su trenutno dogovori nevažeći jer se srpska strana, dakle jedan konstitutivni narod jasno protivi ulasku BiH u NATO, što znači da bi mi, koji se zalažemo da se nešto radi dogovorom tri naroda to trebali primiti na znanje i više na tome ne inzistirati dok se ponovno ne postigne dogovor. Nadalje,

barem u sadržaju, što se tiče forme ima dijametralno suprotna forma jer mi se čini da u ovom trenutku je Predsjednik Republike spreman i na nešto radikalnije poteze i demonstracije neslaganja sa politikom politikom Međunarodne zajednice prema BiH, a posebno prema pravima realizaciji prava hrvatskog naroda onako kako Republika Hrvatska vidi da bi to trebalo izgledati u toj mjeri da iako se sjećate čak na dnevni red želio staviti i proširenje NATO-a kao pitanje povezano sa položajem Hrvata u BiH. Što se tiče člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda gospodina Komšića, dakle on je po 4 put izabran i po 4 put su nadležna tijela BiH potvrdila njegov izbor, a još k tome ne vidim ni nekakav veliki entuzijazam Međunarodne zajednice da to osporava. Tako da u stvari nisam siguran koliko je nedolazak hrvatskog premijera na sastanak sa Predsjedništvom BiH zbog gospodina Komšića dirnuo predsjednicu Europske komisije ili nizozemskog premijera. Jer kada nešto radite godinama, na nešto upozoravate, a i dalje ne vidimo da cijela Međunarodna zajednica na tome nešto pretjerano inzistira onda je valjda problem u tome što ljudi i ne misle tako što mi mislimo da je samo po sebi očito. U svim izjavama međunarodnih predstavnika koji se tiču europskog puta uvijek se naglašava, dakle da bude manje etničkog principa, a u osnovi ono što je relativno nepoznato hrvatskoj javnosti da je u presudi Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić Vinci postojalo izdvojeno mišljenje talijanskog suca koje je u stvari problematiziralo činjenicu je li pravo pojedinca da se kandidira za člana Predsjedništva, a koji nije iz redova konstitutivnih naroda, odnosno dijela u krivom u krivom entitetu i također veće od prava građana da žive u miru, jer je taj Ustav po kojem je BiH ušla u Vijeće Europe posljedica mirovnog sporazuma. Prema tome i o tome bi se na neki način moglo voditi računa. Da zaključimo ovu točku. Klub zastupnika SDP-a prima na znanje Izvješće Vlade Republike Hrvatske. Držimo da je doista potrebno voditi dodatno računa o situaciji u BiH zbog geopolitičkih odnosa. Svaka nestabilnost u našem okruženju je, može imati dramatično loše posljedice na naše gospodarstvo, a posebno na dio koji se tiče turizma. Prema tome, sigurnost i mir na prvom mjestu i u tom smislu želim podržati europski put BiH u nadi da će se narodi dogovoriti parafrazirajući onu staru poznatu izreku fućkaš EU koja Bosne nema. Hvala. Hvala. Kao što sam najavio napravit ćemo stanku do 12,45.